Borist hefur bréf frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur um að hún verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Indriði Ingi Stefánsson, en 1. varamaður hefur boðað forföll. Indriði Ingi Stefánsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju.

Steinunn Þóra Árnadóttir taki sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur og Eva Dögg Davíðsdóttir taki sæti í sömu nefnd sem varamaður í stað Orra Páls Jóhannssonar.

Samkvæmt starfsáætlun Alþingis eru fimmtudagurinn 18. og föstudagurinn 19. apríl nefndadagar. Nú hefur hins vegar verið ákveðið að hafa þingfundi þessa daga og munu þeir hefjast kl. 10.30 báða dagana.

lista yfir

Það eitt og sér er auðvitað alvarlegt mál, að framkvæmdarvaldið geri athugasemdir með þessum hætti, og við hljótum að kalla eftir því við forseta þingsins hver hans viðbrögð eru við þessu og ekki síður frá meiri hluta atvinnuveganefndar, vegna þess að það hefur einhvern veginn legið í orðum og verið sagt nánast berum orðum af hv. formanni nefndarinnar, Þórarni Inga Péturssyni, að hluta af lagasetningarvaldinu hafi í raun og veru verið útvistað til aðila úti í bæ við skrif á breytingartillögu og nefndaráliti sem gerbreyttu málinu og það er einmitt það sem matvælaráðuneytið er að gera alvarlegar athugasemdir við. Það hefur líka komið fram hjá nýjum hæstv. matvælaráðherra, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, að boltinn sé hjá þinginu og mér finnst að forseti þingsins þurfi að stíga inn, segja okkur frá því hvar hans afstaða í þessu máli liggur og ég kalla líka eftir því að meiri hluti atvinnuveganefndar upplýsi restina af þingheimi (Forseti hringir.) hvernig það megi vera að hluta af lagasetningarvaldi Alþingis sé útvistað til lögmannsstofu úti í bæ sem tengist einum hagsmunaaðilanum sem undir er í málinu mjög svo sterkum böndum.

og komi fram breytingartillögur sem varða þau atriði sem þarna er um að ræða þá munu þær að sjálfsögðu fá þinglega meðferð. Það hvað meiri hluta atvinnuveganefndar finnst um málið

Forseti. Störfin hérna á þingi eru margvísleg, yfirgripsmikil, flókin og eru einfaldlega þannig að enginn einn þingmaður kemst yfir öll málin. Þess vegna treystum við því mjög iðulega að þau sem starfa fyrir okkur í nefndum þingsins upplýsi okkur um stöðu mála í þeim nefndum og tökum afstöðu til þeirra mála samkvæmt þeim upplýsingum. En nú er það að koma í ljós einmitt í þessu máli með búvörulögin að breytingarnar sem þar komu gengu allharkalega yfir þingið. Maður veltir því fyrir sér hvort einhverjir þingmenn einhverra flokka í meiri hlutanum hafi kannski ekki alveg áttað sig á því hvað þeir voru að samþykkja þegar allt kom til

og ég er ekki viss um að það hafi verið gert í þessu tilviki t.d.

Ég mun að sjálfsögðu taka þetta upp í atvinnuveganefnd sem hlýtur að fara að funda. En mig langar bara að benda á sem dæmi í hvaða flýti þetta var allt unnið — og það þurfti ekki. Hér hafa mál farið í gegn í krafti þingmeirihluta en það hefur verið þingleg meðferð sem ekki hefur endilega verið gagnrýniverð.

Í bréfi matvælaráðuneytisins hingað til Alþingis kemur fram að markmiðið með frumvarpinu eins og það var kynnt fyrir Alþingi var að verja hagsmuni bænda hagsmuni bænda og hagsmuni neytenda sem gátu gengið hönd í hönd í þessu máli. Niðurstaðan var sú að ráðuneytið spyr þingið hvort því sé alvara með því að hafa kastað hagsmunum bænda algerlega út af borðinu og hagsmunum neytenda í leiðinni. Eitthvað gerðist þarna í skjóli nætur, einhver slík vinnubrögð að þau þoldu ekki dagsins ljós og það er ástæða til að minna á það að Kaupfélag Skagfirðinga á ekki að fara með löggjafarvald á Alþingi.

í nefndunum og átta sig á því hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Við erum t.d. að fara að ræða á morgun nefndarálit með breytingartillögu

störf þingsins þegar það á við og sannarlega er það svo að það er mikilvægt að sátt sé um það með hvaða hætti við afgreiðum formlega frumvörp og aðrar tillögur sem liggja fyrir þinginu. Í tengslum við þá umræðu sem hér fer fram er gjarnan blandað saman ýmsum efnisatriðum og margir þeir sem hafa athugasemd við það hvernig þingið afgreiddi málið færa hér fram miklar áhyggjur bænda. Þá vil ég bara koma hingað upp til að greina frá því að um helgina hitti ég nokkra bændur sem eru bara mjög ánægðir með frumvarpið, sauðfjárbændur sem telja að frumvarpið muni geta bætt þeirra kjör inn í framtíðinni, sérstaklega rætt um þær breytingar sem þingið hefur nýlega gert og að menn séu þeirrar skoðunar, frumframleiðendur, að breytingarnar gætu stuðlað að því að neytendur myndu njóta góðs af aukinni hagræðingu í greininni og að sauðfjárbændur myndu fá hærra afurðaverð fyrir sína framleiðslu. (Forseti hringir.) það er ekki þannig að það séu allir á einu máli vegna þeirra athugasemda sem hafa verið gerðar við frumvarpið. Ég tek eftir því að þeir sem eru með athugasemdir telja sig vera að tala hér fyrir hönd allra (Forseti hringir.) sauðfjárbænda í landinu og það er bara alls ekki þannig.

Forseti. Ég verð nú að taka undir með mörgum hv. þingmönnum sem hafa komið og rætt um þetta mál að það hlýtur að vera mikilvægt að þingið eigi aðkomu að því hvernig lög eru samin, nóg er um það að lög séu samin inni í ráðuneytum. Það hlýtur þá líka að vera mikilvægt þegar við erum búin að afla umsagna um ákveðin mál að ef þau síðan stökkbreytast í meðförum þingsins þá hljóti að þurfa að bregðast við því og mögulega kalla eftir nýjum umsögnum. Það er líka rosalega skrýtið ef ef þeir aðilar sem eru búnir að veita umsagnir um mál geta síðan ekki treyst því að þeir hafi verið að veita umsögn um það mál heldur að málið sé orðið eitthvert allt annað í seinni meðförum þingsins.

Ég ætla að halda áfram að tala hér um efnismeðferðina úr því að hæstv. forsætisráðherra, sem ég óska til hamingju með embættið og óska velfarnaðar í starfi, kemur hingað upp og leggur orð í belg sem mér þykir gott og jákvætt. Þá langar mig eiginlega til að freista þess að fá hann hingað upp öðru sinni til að segja

Hér lá fyrir tillaga þingmanna Pírata og Flokks fólksins um að vísa frumvarpinu til ríkisstjórnar frekar en að flýta því hér í gegn vegna þess að það væri ekki búið að meta áhrif frumvarpsins á bændur, á neytendur eða hvaða áhrif þetta gæti haft á kjarasamninga, af því að við höfðum í höndunum gagnrýni úr öllum þessum áttum. Það eitt að það væri óljóst hvaða áhrif frumvarpið hefði, það hefði átt að duga stjórnarliðum til að taka í handbremsuna, stoppa þetta mál, anda í kviðinn yfir páskana og kalla til umsagnir um málið. Þó að hæstv. forsætisráðherra hafi hitt einhverja bændur á hlöðuballi um helgina þá kemur það ekki í staðinn fyrir þinglega meðferð með greiningum og umsögnum.

og sérstaklega kannski bara stjórnarandstöðunni. Það er í raun og veru ótrúlegt. Þegar svona mál, svona stórt og mikilvægt mál, kemur til þingsins og það koma rauð flögg frá svo mörgum aðilum sem eiga að skipta okkur máli þá eigum við að hlusta á þessa aðila. Þetta eru verkalýðsfélögin, þetta er Samkeppniseftirlitið sem er að flagga þessum málum fyrir okkur og það koma upp verulegar áhyggjur og þingið allt í einu hugsar: Bíddu, bíddu, bíddu, getum við ekki aðeins hægt á þessu og skoðað þetta almennilega til að koma í veg fyrir að við séum að gera einhver mistök? En þá er það bara einhvern veginn hunsað. Það er hunsað. Þetta er ótrúlega oft, frú forseti, og þetta er svo mikil vanvirðing. Það hefur komið fram trekk í trekk að það eru mistök sem þessi meiri hluti, þessi ríkisstjórn keyrir hérna í gegnum þingið á handahlaupum

og tryggja að við séum ekki að gera nein mistök. Þetta er ekki faglegt, forseti, og þetta mál og niðurstaða þess er enn ein birtingarmynd þess.

hvað þetta mál varðar. Það sem þetta kristallar er vanvirðing ríkisstjórnarinnar og meiri hluta þingmanna hér fyrir Alþingi, fyrir stjórnarskránni, fyrir þeirri stjórnskipun sem við búum við og þar með gagnvart lýðræðinu. Virðulegur forseti talar um þinglega meðferð. Ein helsta gagnrýnin á meðferð þessa frumvarps var einmitt sú að það hefði ekki fengið þinglega meðferð eins og stjórnarskráin gerir kröfu um þinglega meðferð. Hæstv. forsætisráðherra segir að það sé mikilvægt að sátt sé um það hvernig við vinnum hér á þinginu. Mig langar því bara að spyrja hv. þingmenn meiri hlutans og hæstv. ráðherra hvort við getum ekki sæst á það að við vinnum alla vega samkvæmt stjórnarskránni.

Herra forseti. Okkur ber, alþingismönnum, að taka það alvarlega þegar Alþingi er sakað um slæleg vinnubrögð. Það eru neytendasamtök, það eru stór samtök stéttarfélaga og félög atvinnurekenda sem færa fyrir því rök að hér hafi ekki verið höfð góð vinnubrögð. Við erum sökuð um að hafa dregið taum sérhagsmuna umfram almannahagsmuni. Það eru alvarlegar ásakanir og það eru ekki bara ekki bara stjórnarandstæðingar á þingi sem vilja koma höggi á stjórnarmeirihluta sem hér eru að tala. Þess vegna finnst mér, forseti, að við þurfum að hlusta á þetta og taka þetta alvarlega, finna út úr því hvað er satt og rétt og hvort eitthvað sé til í þessari gagnrýni, því að það særir mig a.m.k. þegar Alþingi Íslendinga er sakað um spillingu.

Niðurstaða málsins gengur ekki á svig við tilgang eða markmið frumvarpsins. Það eina sem var bætt við var rauða kjötið, hvíta kjötið var inni í frumvarpinu.

en þegar einhverjir aðrir risar stigu upp úti í bæ þá varð allt vitlaust og við eigum að hlaupa eftir því núna. Hvar voru þingmenn minni hlutans í nefndinni? Voru þeir sofandi á fundum? (ÞorbG: Við sofum

Stórtækar breytingartillögur sem eru lagðar til á síðustu stundu og umsagnaraðilar fá ekki tækifæri til að meta hvort þær séu í rauninni efnisleg breyting á frumvarpinu eða ekki. Um það snýst málið. Alla jafna samkvæmt lögum um þingsköp, þegar gerðar eru miklar breytingar á frumvörpum, þá ber þingnefndum að meta fjárhagsleg umsvif þess máls.

Virðulegi forseti. Kannski í kjölfar orða hæstv. nýs forsætisráðherra ríkisstjórnarinnar um að hann hafi rekist á bónda sem er ánægður með þessar breytingar þá hefur fyrrverandi formaður Bændasamtakanna rætt um sín viðbrögð í fjölmiðlum við þessu frumvarpi og hvað honum finnst um þessi vinnubrögð meiri hlutans. Það hafa Neytendasamtökin gert líka, það hefur ASÍ gert, VR. Þetta eru allt saman hópar sem gæta hagsmuna annars vegar bænda og hins vegar almennings í landinu. Þessi lagasetning ríkisstjórnarinnar er er árás á markmið hennar um að ætla að berjast gegn verðbólgu því að samkeppnisreglum er kippt úr sambandi. Það er með ólíkindum að hlusta hérna á formann svokallaðs Sjálfstæðisflokks tala svona um virkan markað og virka samkeppni. (Gripið fram í.) Hann er bara orðinn að formanni Vinstri grænna.

þá er þetta Samkeppniseftirlitið sem hefur gagnrýnt þetta harðlega. Alþýðusambandið hefur gagnrýnt þetta harðlega. Það hefur VR gert líka. Félag atvinnurekenda hefur gert það. Neytendasamtökin hafa gert það og fráfarandi formaður Bændasamtakanna hefur líka gert það. Þarna er nú ansi margt undir, myndi ég halda. Ef menn vilja ekki taka mark á þessu þá gæti ríkisstjórnin kannski tekið mark á matvælaráðuneytinu sem hefur gert athugasemd við þetta líka. [Hlátur í þingsal.] Mér finnst svolítið sérstakt hvað hæstv. forseti þingsins og hæstv. forsætisráðherra skauta létt frá umræðunni hér um vinnubrögðin. Það hefur komið fram í viðtölum við hv. formann atvinnuveganefndar

Nei, það var sko alls ekki þannig að við værum sofandi þó svo að kannski hafi fulltrúar ríkisstjórnarflokkanna verið það í nefndinni, enda uppgötvuðu þeir ekkert hvað þeir voru að

Þær voru afgreiddar og málið afgreitt af fundinum án þess að nokkur kæmi og gæfi umsagnir. Það var ekki fyrr en við fengum umsagnir frá

með niðurstöðuna. En tilgangurinn má ekki helga meðalið. Þó að það sé glimrandi niðurstaða fyrir suma er hún það ekki fyrir alla, enda sjáum við mikla gagnrýni á þetta frumvarp. Það hlýtur að vera

fram á kvöld. En af því að hér er verið að tala um bændur þá vil ég líka minnast á neytendur sem óttast um afkomu sína. Þeir eru að glíma við breytingar á verðlagi á

að heimila samráð sem gerir það að verkum að menn geta bara ákveðið sín á milli hvaða verð á að vera. Það sem mér finnst hins vegar skipta máli í þessu er verklagið. Er rétt að vinna svona inni á Alþingi þegar er verið að koma með breytingartillögur? Eiga breytingartillögur að fara til umsagnar í ráðuneytinu eða ekki? Á bara stundum að gera það

Forseti. Mig langaði bara að kasta inn í umræðuna hérna alveg í lokin að mér hefur fundist það svona almennt vera vandamál þegar kemur að

að hér er ekki einu sinni beðið um umsögn frá ráðuneytinu. Hvers konar vantraust hefur þetta verið á ráðuneytið líka, að það séu gerðar svona stórar breytingar á málinu og það er ekki einu sinni sóst eftir umsögn,

Ég er því miður ekki í atvinnuveganefnd og formaður atvinnuveganefndar er því miður veikur heima hjá sér og ekki hér til svara. En samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef varðandi málsmeðferðina á þessu tiltekna máli þá skilst mér að jú, það hafi verið leitað ráða hjá sérfræðingum utan þingsins en vinnan hafi farið fram á nefndasviði þar sem fengin var hjálp hjá starfsmönnum þingflokka

geri ekki athugasemdir við náið samstarf löggjafans við framkvæmdarvaldið og ráðuneyti þegar kemur að því að vinna að frumvörpum sem eru hér til meðferðar á Alþingi og það þarf að bera undir ráðuneyti ýmis efnisatriði og annað slíkt. En við erum ekki að tala um það hér. Hér erum við að tala um að frumvarp sem var sent inn af fyrrverandi hæstv. matvælaráðherra undirgekkst slíkar breytingar í hv. atvinnuveganefnd að ráðuneytið sem sendi frumvarpið til þingsins þekkir það ekki lengur og sendir þess vegna bréf.

Hver skrifaði breytingartillögurnar? Hvaðan komu þær? Hafi þær komið frá hagsmunasamtökum þá heitir þetta spilling.

Herra forseti. Ég kýs að beina þessari fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra af því að ég veit að hann hefur mikla reynslu sem stjórnmálamaður og er nýlega búinn að vera ansi lengi í fjármálaráðuneytinu. Við heyrum núna í hádegisfréttum að það var haldið partí á Egilsstöðum um síðustu helgi, partí sem kostar ekki undir 100 millj. kr., þar sem 200 starfsmenn Landsvirkjunar fengu leigða undir sig breiðþotu hjá Icelandair og flugu þangað með mökum sínum; meðalverð á starfsmann 500.000 kr. fyrir tveggja daga partí á Egilsstöðum. Ég velti því fyrir mér, hæstv. forsætisráðherra, hvaða ásýnd er þetta sem við erum að senda út í samfélag sem er að bugast hér undan okurvöxtum og rosalega þröngu búi hjá mörgum fyrirtækjum og heimilum í landinu? Hvers lags skilaboð sendum við fólkinu okkar þegar við í rauninni getum ekki kannski haft á tilfinningunni að við séum að upplifa þetta brjálæði sem geisaði hér fyrir efnahagshrunið 2008,

Eigum við virkilega að senda svona skilaboð? Hver er það sem fer með t.d. stjórn Landsvirkjunar? Er það bara forstjórinn? Er Landsvirkjun fé án hirðis? Á að reka þetta fyrirtæki bara fyrir starfsmennina eins og þeir eigi það bara sjálfir? Er það furða að manni misbjóði? Ég er eiginlega enn þá í hálfgerðu áfalli yfir þessari frétt.

við þurfum að tryggja að menn gangi þannig fram að það stuðli að trausti og trúverðugleika, að menn vinni þannig að samkeppni geti ríkt eftir því sem aðstæður hverju sinni eru á ólíkum mörkuðum, að stuðla að hagkvæmni í rekstri og fjárfestingum að teknu tilliti til hlutverks og áhættu. Ætli við verðum ekki að segja að hérna megi spyrja sig um það hvernig farið er með opinbert fé hvað hagkvæmni snertir. Þetta verður á endanum alltaf að meta eftir atvikum. Hv. þingmaður segir hér að það hafi verið leigð full flugvél. Ef setið er í hverju sæti í slíkri flugvél þá kannski er það ekkert verra en að fljúga margar ferðir með minni flugvélum. ég verð að segja sömuleiðis fyrir mitt leyti: Mér finnst vera ákveðinn blæbrigðamunur á því að leggja í langferð til Egilsstaða eða fljúga suður til Evrópu til að halda árshátíð. Það er munur á því. En kostnaðurinn sem hv. þingmaður nefnir er verulegur, ég verð að taka undir það, ég get ekki annað. Það er auðvitað verulegur tilkostnaður að efna til árshátíðar sem kostar ef rétt er hér haft eftir í kringum 100 milljónir. Þess vegna segi ég bara almennt til allra félaga í eigu ríkisins og stofnana að við viljum að gengið sé þannig fram að það sé til eftirbreytni. Það er bara svo einfalt.

Já, að við skulum gera það sem er til eftirbreytni. Ég býst t.d. við því að eigendur Landsvirkjunar, fólkið í landinu, fyrirtækin í landinu, heimilin í landinu, hefðu jafnvel viljað sjá lækkaðan orkukostnað til sín.Og

Ríflega 100 milljónir þar sem við gáfum ríkisstjórninni fjögur tækifæri fyrir jólin í fyrra til að segja já við því að styðja við langfátækasta gamla fólkið fyrir jólin og styðja það með jólabónus en þá voru ekki peningar til.

að það er skynsamlegt af opinberum stofnunum og fyrirtækjum í eigu ríkisins að sýna hófsemd í útgjöldum af þessum toga um leið og menn gera, eins og eðlilegt er nú til dags, vel við sitt starfsfólk. Fyrst hér er verið að nefna fjárhæðir og setja í samhengi við rekstur Landsvirkjunar eða önnur verkefni í landinu þá má svo sem alveg halda því hér til haga að Landsvirkjun hefur aldrei í sögunni gengið betur heldur en undanfarin ár, hefur aldrei greitt hærri arð til ríkisins, sem skilar sér inn í fjárlög á hverju ári, heldur en undanfarin ár á sama tíma og fyrirtækið hefur nánast greitt upp allar sínar skuldir.

Herra forseti. Við myndun þessarar ríkisstjórnar tók hæstv. forsætisráðherra ítrekað fram að hún myndi ekki hvað síst snúast um þrjú mál sem væru útlendingamál, orkumál og ríkisfjármálin eða efnahagsmálin.

Stendur til kannski að klára það sem var kynnt sem sameiginleg stefna ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum, sem var nú fyrst og fremst

Við erum með frumvarp fyrir þinginu sem mun m.a. gera mönnum torveldara en átt hefur við undanfarin ár að sækjast eftir fjölskyldusameiningu. Fleiri breytingar er að finna í því frumvarpi og já, við hyggjumst klára þau mál eins og þau liggja fyrir þinginu þótt þinglega meðferðin standi auðvitað yfir og geti leitt til þess að einhverjar minni háttar breytingar verði á málinu. Ég skynja ekki annað en það sé líka góð samstaða í þinginu, jafnvel langt út fyrir stjórnarflokkana til að klára málið og það gefur mér bjartsýni um að þessar mikilvægu breytingar nái nú í gegn. Hvað þarf fleira að gera? Það sem við þurfum fleira að gera í hælisleitendamálunum sérstaklega er að fylgjast með þróuninni í öðrum löndum sem er á hreyfingu. Það er verið að aðlaga löggjöfina á Norðurlöndunum að hinum nýja veruleika sem við búum við í dag. Þennan veruleika horfðum við ekki fram á þegar þverpólitískt samstarf leiddi til almennra breytinga á útlendingalöggjöfinni fyrir tæpum áratug síðan. Við verðum einfaldlega að gæta að því að löggjöfin hér á landi sé ekki með þeim hætti að það sé sérstakur ávinningur eða hvati til að leita hælis á Íslandi umfram t.d. önnur Norðurlönd. Þetta ættu allir að geta skilið og við höfum fengið að sjá afleiðingar af því meðan íslenska löggjöfin hefur verið opnari undanfarin misseri heldur en átt hefur við þar. Hvað fleira ætlum við að gera? Við kynntum nýlega almenna stefnu í útlendingamálum og þar er sérstök athygli vakin á því að við sem samfélag stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum vegna þess mikla fjölda fólks sem hingað kemur til að vinna, t.d. í þjónustugeirum eins og í ferðaþjónustu, líka í byggingargeiranum og svo því til viðbótar vegna þeirra sem hér hafa fengið alþjóðlega vernd. Þetta snertir á

Ég var í fyrsta lagi ánægður að heyra hæstv. ráðherra tala um aðlögun frekar en inngildingu, kannski er einhver von. En þó vil ég ítreka það við hæstv. ráðherra það þýðir ekkert að láta eins og nú standi til að byrja að fylgjast með þróuninni. Þessi ríkisstjórn hefði átt að fylgjast með þróuninni undanfarin ár. Hún er svakaleg og meira að segja hæstv. ráðherra og fleiri hafa viðurkennt að ástand þessara mála á Íslandi hafi verið stjórnlaust.

Það verður á endanum mat dómsmálaráðherra hversu umfangsmiklar breytingar þarf að gera því að ég legg áherslu á það að við klárum þá áfanga sem liggja nú þegar fyrir þinginu að strax í kjölfarið verði farið í að leggja mat á þær breytingar sem eru að eiga sér stað á Norðurlöndunum. Þegar ég ræði við samstarfsráðherra okkar á Norðurlöndunum er einn rauður þráður í þeirra máli og hann er þessi hér: Við verðum að færa löggjöfina nær lágmarksviðmiðum sáttmála Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum. Ég tek síðan eftir því að það er sama umræðan sem á sér stað í Bretlandi og víða annars staðar á meginlandinu. Með þessari þróun verðum við að fylgjast þannig að við sitjum ekki eftir hvað varðar það að útfæra íslensku lögin í takt við tímann. En svarið við spurningunni á endanum hvílir hjá dómsmálaráðherra. Að lokum vil ég benda á að fyrri aðgerðir okkar virðast nú þegar vera farnar að skila talsverðum árangri þegar við horfum á (Forseti hringir.) fjölda umsækjenda á þessu ári borið saman við sama tímabil í fyrra.

Forseta varð vissulega á í messunni þegar hann tilkynnti um þessa röð. Það er rétt að samkvæmt venju þá eru það þingflokksformenn sem hafa forgang yfir aðra þingmenn þegar formönnum flokka sleppir.

að mér brá töluvert þegar ég áttaði mig á því að heilbrigðisþjónustan komst ekki á blað og það má bara spyrja um raunveruleikatengsl ríkisstjórnarinnar. Almenningur býr við þá stöðu að það er ekki hægt að bóka tíma hjá heilsugæslunni, þessum fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu. Við heyrum sögur af heilsugæslum þar sem er aðeins starfandi einn læknir með mörg þúsund skjólstæðinga. Álagið er gríðarlegt og heilsugæslan hefur verið að keyra auglýsingar þar sem fólk er eiginlega hvatt til þess að koma ekki á heilsugæsluna. Síðan eru nýlegar fréttir um að helmingur heimilislækna séu við mörk kulnunar. Allt þetta segir okkur að það er eitthvað mikið að. Það fer minna af fréttum af því frá stjórnvöldum hvernig eigi að bregðast við. Við heyrum líka ítrekað af slæmri stöðu Landspítalans þar sem spítalinn er að springa,

að reyna að nýta öll okkar úrræði sem hið blandaða kerfi okkar býður upp á. Hv. þingmaður kemur inn á heilsugæsluna

heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað eins og heilbrigðisstefnan til 2030 felur í sér. Það er mjög viðamikið hlutverk sem við höfum ætlað heilsugæslunni. Við höfum verið að efla vaktþjónustu og styrkja mönnun. Mönnun hefur verið að styrkjast í heilsugæslunni, ekki bara læknamönnun heldur alveg þvert á sviðið. Við höfum til að mynda eflt mjög geðheilbrigðisþjónustu í gegnum heilsugæsluna með geðheilsuteymum og það er stöðugt verið að vinna að því. Við erum búin að efla hér mjög sérnám og það eru bara mjög jákvæðar horfur um öfluga læknamönnun núna á næstu þremur árum. Þá erum við að fá 50–60

Við áttum hérna samtal fyrir tveimur mánuðum, ég og hæstv. ráðherra, einmitt um heilsugæsluna og þar sagði ráðherra að það væri verið að vinna í þessum málum. Það eru tveir mánuðir síðan og enn þá er vinnan yfirstandandi. Hvað veldur Hvað veldur því að þetta gengur svona hægt? Er það kerfið sem við höfum byggt upp sem gerir það að verkum að þó að sýnin sé skýr og verkefnið ljóst þá bara gengur þetta ekki eftir?

og það er læknir að störfum núna í mjög mikilvægum verkefnahópi í ráðuneytinu sem snýr einmitt að framtíð læknamönnunar og þjónustu á Íslandi

Samskiptin þar hafa aukist á sex ára tímabili úr því að vera 0 í 600.000. Það er aukið aðgengi. Við höfum eflt til muna upplýsingamiðstöð, helmingurinn af þeim

Þingmenn í forsætisnefndinni endurspegla allt pólitíska litrófið, frá ysta vinstri og langt til hægri, og tillagan var samþykkt einróma og án andmæla. Þar var þeim tilmælum beint til norrænu ríkisstjórnanna að þau hvetji Ísraelsmenn og Palestínumenn og veiti þeim stuðning til að vinna að friði og sáttum með friðarsamningi sem byggi á alþjóðarétti og ályktunum Sameinuðu þjóðanna. Nú er raunveruleg hætta á stigmögnun átaka með skelfilegum afleiðingum. Á síðastliðnum sex mánuðum hafa um 100.000 manns fallið, særst eða týnst. Ásakanir og vísbendingar eru um að hungri hafa verið beitt í hernaði og börn deyja úr hungri.

er margbrotinn. Þau sem líða mest fyrir ástandið er fólk sem ekki ber neina ábyrgð á því sem gerðist 7. október í Ísrael. Norðurlönd hafa komið fram á alþjóðavettvangi sem boðberar friðar og hvatt til alþjóðlegra samninga um frið og afvopnun, ásamt því að skapa umgjörð fyrir mikilvægar friðarviðræður í gegnum tíðina,

og þykir góður bragur á þessari vinnu forsætisnefndar Norðurlandaráðs. Við hins vegar sjáum það og finnum, allt frá í raun þeirri dagsetningu þegar hryðjuverkasamtökin Hamas gerðu árás, að um er að ræða ræða ástand þar sem meira að segja samhent Norðurlöndin eiga stundum erfitt með að ná alveg samstilltum tóni. tóni. Þegar við horfum framan í það að samþættasta svæði og mestu vinir og bandamenn eiga í erfiðleikum með að slá þann sameiginlega tón þá endurspeglar það gríðarlega flókna stöðu. En af öllu því sem þar er í gangi þá er það nú eitthvað sem við verðum einfaldlega að ráða við og eigum að beita okkur vegna þess að við höfum þar trúverðugleika og Norðurlöndin hvert með sínum hætti. eru með trúverðugleika þegar kemur að þessum málum. Þau eru með ákveðna sérstöðu. Þau hafa beitt sér með mismunandi hætti, Noregur hefur gert það með mjög ákveðnum hætti á ákveðnum svæðum, um er að ræða gríðarlega flókna stöðu. Sumt í þessu er ekki flókið, eins og það hversu hryllilegt ástand þar er, eins og það að það sé ekki í lagi og sé ekki sé ekki í samræmi við alþjóðalög að hindra til að mynda neyðaraðstoð inn á svæðið. Þetta er algjörlega skýrt og það er algerlega skýrt að alþjóðalögum fylgja ekki bara réttindi til handa löndum. Þeim fylgja líka heilagar skyldur.

og ástandið fer versnandi. Þeim mun mikilvægara er fyrir lönd sem segjast virða alþjóðasamþykktir og mannréttindi með ráðum og dáð að beita sér fyrir friðarumleitunum og láta friðarraddir heyrast á pólitískum vettvangi. Alþjóðasamfélagið verður reyndar allt að koma að málum og stöðva þessar hörmungar. Allir þrá að lifa við frið og öryggi. Að tala fyrir friði má aldrei vera feimnismál. Yfirskrift formennskuáætlunar Íslands í norrænu ráðherranefndinni í fyrra var Norðurlönd – afl til friðar. Eru Norðurlönd í raun afl til friðar?

sannarlega þeirrar skoðunar að Norðurlöndin hafi trúverðugleika í þessum efnum og geti lagt sitt af mörkum. En það er alveg hægt að segja að þegar aðstæður breytast og bæði þegar svona meiri háttar bakslag og hryllingur á sér stað fyrir botni Miðjarðarhafs og við sjáum í raun fleiri og fleiri vísbendingar um að við séum að nálgast frekari ófrið og erum ekki einhvern veginn að taka skrefin inn á rétta braut, þá reynir meira á. Það er Það er flóknara og það er erfiðara að viðhalda trúverðugleika og vera algjörlega samkvæmur sjálfum sér í öllum málflutningi þegar bæði stríð og átök eru að blossa upp á fleiri svæðum um heiminn.

Forseti. Þann 29. febrúar gaf Matvælastofnun út rekstrarleyfi fyrir sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi. Umhverfisstofnun fylgdi svo á eftir og gaf út starfsleyfi, enda er leyfum fyrir sjókvíaeldi dreift á margar stofnanir, m.a. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Ástæðan fyrir því að ég ber þetta upp við innviðaráðherra er að sú stofnun sem fellur undir málefnasvið hennar ráðuneytis hefur ekki gefið út byggingarleyfi fyrir umræddri framkvæmd

Raunar hefur ekki ein einasta sjókví fengið byggingarleyfi á Íslandi þrátt fyrir að sjókvíar falli sannarlega undir mannvirkjalög. hefur framkvæmt mat á svæði þar sem Arctic Fish hefur fengið rekstrarleyfi á Arnarnesi og var niðurstaðan sú að ekki væri ásættanlegt með tilliti til siglingaöryggis að leyfa fiskeldi á svæðinu. Einhverra hluta vegna hefur Matvælastofnun hunsað þetta mat algerlega og samt gefið út rekstrarleyfi og mér skilst að það hafi komið Vegagerðinni algerlega í opna skjöldu. Spurningin mín er í raun og veru frekar einföld. Ég er að óska eftir því að ráðherra útskýri fyrir mér hvernig þetta gerist. Hvernig virkar þetta eiginlega? Er þetta bara villta vestrið? Munu þessi nýjustu áform um stórfelldan umhverfisskaða í Ísafjarðardjúpi ná fram að ganga þvert á lög? Hvernig ætlar ráðherra að beita sér í þessum málaflokki sem nýr ráðherra innviðamála?

þá snúnu stöðu og starfsumhverfi sem lagareldið er í og enn og aftur mikilvægi þess að heildarendurskoðun á lagaumhverfinu nái fram að ganga. Ég vænti þess að nýr matvælaráðherra muni mæla fyrir

Þar kom fram að frá og með 15. febrúar 2024 verði gerð krafa um byggingarleyfi vegna nýrra byggingarleyfisskyldra sjókvía sem rekstraraðilar hyggjast setja niður utan netlaga. Sú krafa er í lögum um mannvirki og var til ársins 2019 í lögum um fiskeldi. Í lögum um fiskeldi eru í dag m.a. kröfur um að kvíar skuli uppfylla norska staðla varðandi tæknilegar kröfur og þrátt fyrir þessi ákvæði hefur ekki myndast nein stjórnsýsluframkvæmd í kringum umsóknir eða útgáfu byggingarleyfa í þessum efnum. Þetta minnir okkur enn og aftur á mikilvægi þess að ná utan um þessa flóknu stjórnsýsluframkvæmd sem þarna er í leyfisveitingaferlinu. Um þetta er fjallað sérstaklega og utan um þetta tekið í nýju frumvarpi sem ég vona að fái greiða leið og góða afgreiðslu í gegnum Alþingi. Leyfisveitingarnar sem slíkar koma ekki á mitt borð, enda eru þær í höndum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Það sem heyrir upp á ráðuneytið er fyrst og fremst að huga að stefnumörkun í þessum efnum. En mér finnst full ástæða til að kanna hvort það þurfi að velta því

Forseti. Ég ætla ekki að ræða nýtt frumvarp matvælaráðherra hér annað en að segja að þeir hagsmunaaðilar sem eru að berjast fyrir náttúrunni í þessum málaflokki eru ekkert ánægðir með það frumvarp, enda fór það í gegnum mikið af breytingum af ríkisstjórninni sem er ekki sátt um. Ég efast um að það sé að fara að taka á þessu. En það er algerlega ljóst og fellur undir málefnasvið ráðherra að hver einasta kví á Íslandi hver einasta kví, því að hana skortir byggingarleyfi samkvæmt mannvirkjalögum. Stór hluti sjókvíaelda á Íslandi er ólögmætur því að hann er staðsettur í ljósgeislum vita og það stendur í lögum um vitamál að óheimilt sé að byggja hús eða mannvirki sem skyggt gæti á leiðarmerki frá sjónum á þeim boga sjóndeildarhringsins þar sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og hæfilega langt til beggja handa. Þar kemur fram að Vegagerðin geti látið rífa húsið eða mannvirkið á kostnað eiganda þess ef brotið er á móti þessu.

þessi lög fjarlægðar á kostnað eigenda? Verður starfsemi allra sjókvíaeldisfélaga á landinu stöðvuð á grundvelli þeirrar staðreyndar að hver einasta kví er í raun ólögmætt mannvirki? Ef ekki, hvers vegna í ósköpunum ekki?

Það er auðvitað engum blöðum um það að fletta að þetta er ákaflega bagaleg staða, svo ekki sé fastar að orði kveðið,

til nefndarinnar í dag. Varðandi orð hv. þingmanns um frumvarp það sem væntanlega ratar til Alþingis hið fyrsta, vonandi strax í þessari viku eða þeirri næstu, þá hefur það frumvarp fengið mjög breiða umfjöllun, bæði frá þeim sem sinna lagareldi og eru í þeirri atvinnustarfsemi en líka frá náttúruverndarsamtökum og grasrótarhreyfingum því það er afar mikilvægt að gæta að eins miklu jafnvægi í þeirri starfsemi og nokkurs er kostur. (Forseti hringir.) Ég hef trú á því og tel reyndar að það sé afar mikilvægt að ná utan um löggjöfina í heild og þar með talið þær stjórnsýsluákvarðanir sem af sjálfu leiða.

Virðulegi forseti. Á undanförnum árum hafa mikilvæg skref verið stigin í heilbrigðiskerfinu og má þar nefna eflingu heilsugæslunnar sem Svandís Svavarsdóttir, þáverandi heilbrigðisráðherra, réðst í. Nýr Landspítali rýkur upp og mun gera allt umhverfi starfsfólks og sjúklinga betra og nútímalegra. Áskoranir og þær jákvæðu breytingar og efling sem þessi ríkisstjórn hefur komið á undanfarin ár krefjast þess að starfsfólki í heilbrigðisvísindum fjölgi, ekki síst í ljósi þess að þjóðin eldist, og mikilvægara en nokkru sinni að mannauður haldist í hendur við aðrar framkvæmdir á þessu sviði. Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: Til hvaða aðgerða hefur verið gripið til að styðja sérstaklega við nám í heilbrigðisvísindum í ljósi mönnunarvanda innan heilbrigðiskerfisins?

Þar voru markmiðin mjög skýr. Við ætluðum að fjölga nemendum í læknisfræði úr 60 í 90 í áföngum og þeim mun fjölga strax í 75 núna í haust. Þá vorum við að stefna á fjölgun nemenda í hjúkrunarfræði úr 120 í 150 sem og fjölgun nemenda í hjúkrunarfræði í Háskólanum á Akureyri þar sem það markmið er sett að fjölga þeim í 100 á ári.

Það sem þurfti að vinna til að ná þessum markmiðum var auðvitað aðallega aðstaða skólanna og uppbygging færni- og hermisetra, bæði við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, svo að þessi fjölgun væri möguleg. Þá hef ég líka breytt fjármögnun háskólans með árangurstengdri fjármögnun þar sem heilbrigðisvísindi eru betur fjármögnuð. Það er grundvallarforsenda til þess að skólarnir geti tekið ákvörðun um fjölgun nemenda. Meðan verið er að innleiða þá kerfisbreytingu höfum við sett sérstakar fjárveitingar til heilbrigðisvísindasviðs HÍ sem og heilbrigðisvísindasviðs HA til þess að geta ráðist í þessa uppbyggingu á aðstöðu sem þörf er á ef við ætlum að ná þessum metnaðarfullu markmiðum. Það hefur verið margvíslegur stuðningur líka í gegnum samstarf háskóla sem skiptir sköpum. Þar sjáum við að háskólarnir tveir, Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri, ætla að starfa saman að uppbyggingu og deila reynslu sinni og þekkingu til að geta tekið á móti fleiri nemendum og byggt

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir skýr svör og ég er ákaflega glöð að heyra af metnaði á þessu sviði. Sú staða hefur ítrekað komið upp að nemendur í hjúkrunarfræði sem hafa staðist kröfur námsins fá þrátt fyrir það ekki leyfi til að halda áfram námi þar sem einungis 75 pláss hafa staðið til boða. Um áramót var staðan sú að kvótinn í Háskóla Íslands var ekki fylltur á sama tíma og nokkrir sáu ekki fram á að komast áfram í námi við Háskólann á Akureyri sem þýðir að nemendum er í raun mismunað eftir því hvar þeir kjósa að stunda nám. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, þó að hún hafi komið aðeins inn á það í fyrra svari: Hefur samtal átt sér stað milli ráðuneytis hæstv. ráðherra og heilbrigðisráðuneytisins til að aflétta eða a.m.k. draga úr þessum hömlum í hjúkrunarfræðinámi?

Virðulegur forseti. Með því að setja á fjárhagslega hvata um samstarf háskóla þá komu upp ýmsar nýjar leiðir sem ekki hefðu verið mögulegar áður milli skólanna. Eitt af þeim verkefnum sem ég hef ákveðið að verja um 30 milljónum í er þróun kennslu, náms og vals hjá nemendum í hjúkrun sem er samstarfsverkefni þessara skóla. Markmiðið er mjög skýrt: Að bæta nýtingu námspósta í hjúkrunarfræði og minnka brottfall úr starfi að námi loknu. Þá getum við tryggt að það sé samnýting námskeiða og sameiginleg samkeppnispróf sem er bæði fjárhagslega hagkvæmt en líka eykur þetta jafnræði nemenda sem hv. þingmaður kemur inn á og skiptir miklu máli. Það hefur verið þannig við Háskólann á Akureyri, þar sem nemendum í hjúkrunarfræði hefur fjölgað úr 50 í 75 2021, að þau geta bara ekki tekið við fleirum út af aðstöðu og það þrátt fyrir að fá fjárhagslegan stuðning til þess eða annað slíkt. Þess vegna hef ég sett í algjöran forgang að geta fjárfest hratt í uppbyggingu færni- og hermiseturs sem skiptir öllu máli og ég trúi því og treysti að við getum komið því til starfa haustið 2026 eða í síðasta lagi 2027.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um stofnun Nýsköpunarsjóðsins Kríu, með sameiningu tveggja fjárfestingarsjóða á málefni nýsköpunar, annars vegar Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og hins vegar Kríu, sprota- og nýsköpunarsjóðs. Frumvarp þetta er liður í endurskoðun á stuðningsumhverfi nýsköpunar og sjóðaumhverfis í þágu einföldunar og aukinnar skilvirkni og árangurs. Starfandi eru í dag tveir fjárfestingarsjóðir sem hafa það hlutverk að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum og sérhæfðum sjóðum sem fjárfesta í slíkum fyrirtækjum. Með sameiningu þessara tveggja sjóða er mögulegt að auka slagkraft, samkeppnishæfni, auka samlegð og minnka yfirbyggingu. Fjárfestingarumhverfi sprotafyrirtækja er síbreytilegt og fjölmargar breytur og hagaðilar hafa þar áhrif. Fjárfestingarsjóðir á Íslandi hafa verið nokkuð vel fjármagnaðir á undanförnum árum, m.a. vegna aðgerða stjórnvalda í þágu nýsköpunar, og talsverð virkni verið í fjárfestingum í íslenskum sprotafyrirtækjum. Nú eru hins vegar teikn á lofti um að sú staða kunni að vera að breytast, m.a. vegna þróunar í efnahagsmálum og breytinga á mörkuðum. Þannig má í skýrslum greiningarfyrirtækja lesa um talsverðan samdrátt í fjölda fjárfestingarsamninga á árinu 2023 miðað við síðustu árin þar á undan. Mikilvægt er að opinber stuðningur við fjárfestingarumhverfi nýsköpunar sé alþjóðlega samkeppnishæfur og árangursríkur. Aðkoma hins opinbera á að vera sveigjanleg og gagnsæ þannig að í henni felist hvatning og stuðningur þar sem þörfin er mest og möguleikar séu til að bregðast við breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að hið opinbera starfi ekki í samkeppni við aðra fjárfestingarsjóði en grípi inn og styðji við frumkvöðlastarf og nýsköpun þegar það á við í því skyni að efla sjálfbæran hagvöxt byggðan á hugviti og þekkingu. Virðulegi forseti. Með frumvarpinu er lagt til að stofnaður verði nýr sjóður, Nýsköpunarsjóðurinn Kría, sem tekur við hlutverkum, eignum og skuldbindingum bæði Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Kríu, sprota- og nýsköpunarsjóðs. Markmið frumvarpsins er að stuðla að árangursríku og alþjóðlega samkeppnishæfu fjármögnunarumhverfi fyrir sprota- og nýsköpunarfyrirtæki í því skyni að styðja við öflugt atvinnulíf á grunni hugvits og þekkingar og efla þannig vöxt, velsæld og samkeppnishæfni Íslands. Sjóðnum er ætlað að veita stuðning við nýsköpun í formi fjárfestinga og skal sjóðurinn geta beitt fjölbreyttum aðferðum við fjárfestingu í samræmi við stöðu fjármögnunarumhverfisins og stefnu stjórnvalda. nýi sjóður hefur það hlutverk að hvetja til og auka framboð fjármagns og fjármögnunarkosta til handa sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum og auka viðnámsþrótt fjármögnunarumhverfisins ásamt því að hvetja með fjárfestingum sínum einkafjárfesta til þátttöku í fjármögnun nýsköpunar. Sjóðnum er ætlað að koma sem viðbót inn í fjárfestingarumhverfið, stækka það og dýpka eftir því sem þörf er á hverju sinni í samstarfi við aðra fjármögnunaraðila. Nýsköpunarsjóðurinn Kría skal hafa hæfilega arðsemi að leiðarljósi án þess þó að vera í beinni samkeppni við þá fjárfesta sem fyrir eru þegar nægilegt framboð af fjármagni er til staðar. Eitt mikilvægasta verkefni sjóðsins er að meta á hverjum tíma hvernig og á hvaða formi aðkoma hins opinbera að fjármögnunarumhverfinu skuli vera og við það skal stjórn sjóðsins horfa til áherslu á stefnumótun ráðherranefndar Vísinda- og nýsköpunarráðs. Nýi sjóðurinn verður sérstakt stjórnvald sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra nýsköpunarmála. Hann mun hafa þriggja manna stjórn með sérþekkingu á málefnum nýsköpunar, fjárfestinga og atvinnulífs. Ráðherra skipar tvo stjórnarmenn að eigin frumkvæði og einn eftir tilnefningu frá Samtökum atvinnulífsins. verður áhersla á að sjóðurinn haldi tengslum sínum við atvinnulífið í víðtækum skilningi. Áformað er að sjóðurinn verði fjármagnaður annars vegar með tekjum af sölu eignarhluta og hins vegar með framlögum af fjárlögum á grundvelli 6. gr. fjárlaga, auk þess sem eignasafn og lánasafn núverandi NSA og Kríu komi til með að fylgja með hinum nýja sjóði. Ekki er fyrirséð að nýtt fjármagn verði sett í fjárfestingar á þessu stigi málsins.

Ég er sannfærð um að sameining NSA og Kríu verði heillaspor og að starfsemi sameinaðs sjóðs verði öflug, sameinaður sjóður muni þannig hafa jákvæð áhrif á nýsköpun og nýsköpunarsamfélag á Íslandi ásamt því að skila fjárhagslegri ávöxtun svo tryggja megi frekari stuðning við nýsköpun.

ætti að leggja niður Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins í þeirri mynd sem við þekkjum hann með þeim afleiðingum að það stendur til núna að segja öllum starfsmönnum sjóðsins upp.

Það er auðvitað oft farin sú leið að flytja starfsmenn yfir til nýrrar stofnunar eða bjóða starfsmönnum forgang að starfi. Í þessu tilfelli var það metið þannig að við erum að reyna að efla umhverfið, búa til nýjan sjóð sem heitir Nýsköpunarsjóðurinn Kría þar sem er verið að leggja til jafns tvo sjóði og það var því talið réttast að leggja niður öll störfin og veita jöfn tækifæri til nýrra starfa hjá Nýsköpunarsjóðnum Kríu. Framkvæmdin verður auðvitað gerð með eins góðu móti og hægt er, þarna vinnur mjög gott fólk.

og þess vegna töldum við mikilvægt að gera þetta með þessu móti í þetta sinn.

að það sé alls ekki allir á eitt sáttir um að það sé endilega best að fækka stjórnarmönnum í því skyni að einfalda regluverkið og umgjörð. Það er algjörlega ljóst að það er leyndur tilgangur frumvarpsins að aðkoma launafólks í þessu landi verði ekki tryggð með jafn skýrum hætti og áður var. Ég vek

Virðulegi forseti. Það voru ýmsir aðilar sem áttu aðild að stjórnum þessara tveggja stjórna. Þar má nefna Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök iðnaðarins, matvælaráðuneytið,

Hér er verið að leggja til að horfa til hæfis stjórnarmanna frekar en hvaðan þeir koma. Það er ekki hugmyndin að í slíkum sjóðum séu stjórnarmenn að gæta ákveðinna hagsmuna tiltekins hóps

og það var mikil umræða um að það ætti að reyna að taka kannski þann hatt af að þeir væru þarna fyrir ákveðna hagsmunahópa eða fyrir ákveðna aðila heldur þyrfti bara mjög hæft fólk og það ætti einblína á hæfi stjórnarmanna í stjórn frekar en að þarna væru fullt af aðilum sem tilnefndu fulltrúa úr ýmsum áttum. Það eru auðvitað sterkustu rökin fyrir þessari breytingu, þ.e. hæfi og þekking. Þetta kom líka fram í ráðleggingum frá Danmörku varðandi skipan stjórnar, hvernig við ættum að ná árangri, hvernig við tryggjum sem best hæfi stjórnar til að taka svona ákvarðanir af því að hér er líka verið að færa þá ákvörðun til stjórnarinnar að velja aðeins hvar hún stígur inn hverju sinni. Þannig að þarna skiptir hæfi og þekking á þessu umhverfi öllu máli en ekki endilega hvaðan þau koma.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og það er mikilvægt að við horfum vel í þessi atriði þegar svona stórar breytingar eiga sér stað eins og við þessa sameiningu og stofnun þessa sjóðs.

gerð arðsemiskrafa sem er sambærileg við það sem þekkist hjá öðrum fjárfestum. Þegar við erum að ræða svona beinar áherslufjárfestingar, þá getur verið minni áhersla á arðsemi. Mestu máli skiptir auðvitað að ýta undir að að ýta undir að umhverfið hérlendis sé alþjóðlega samkeppnishæft. Það skiptir mestu máli þegar við erum að búa til sjóð eða sameina hér tvo sjóði. Við höfum séð hvað gerðist þegar Kría var sett á laggirnar, það ýtti undir það að fjárfestingar fóru að skila sér í auknum máli í umhverfinu án aðkomu hins opinbera. Það þarf alltaf að huga að því hversu langt eigi að ganga hverju sinni varðandi það hvar ríkið á að vera og hvar ekki.

þannig skilyrði gerð fyrir því að leggja fjármagn inn í vísisjóði að það voru ekki neinir sem uppfylltu þau skilyrði.

þessum sjóði er leyft að fjárfesta beint í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem eru í rauninni ákveðin samkeppni við þá sjóði sem sjóðurinn er líka að fjárfesta í samkvæmt

forseti. Já, við gerum ráð fyrir mögulega útvíkkuðum fjárfestingarheimildum Kríu og mikilvægt að

utan Íslands sem skiptir líka máli og gæti veitt smá nýjan kraft inn í nýsköpunarumhverfið,

þannig að við sjáum fyrir okkur að rýmka kröfurnar. Sjóðirnir eru að verða kannski líka aðeins minni í umhverfinu, við erum að sjá að þeir eru ekki eins stórir og fyrir nokkrum árum. Umhverfið er auðvitað mjög síbreytilegt og kvikt og mikilvægt að sjóðirnir geti aðlagast þessu, þeir þurfa núna að hafa safnað 4 milljörðum en við myndum kannski skoða að lækka það. Sjóðirnir þurfa að vera búnir að safna

Við sjáum árangurinn af því og hvað gerðist þegar Kría kom og sjáum það líka hversu mikið umhverfið getur breyst á örfáum árum.

þessi breyting geti stutt við þann hluta sprotaheimsins sem kannski á erfiðast með að ná í fjármagn akkúrat núna. En það er það sem

aðrir eru ekki að fjárfesta. En þar er líka mjög fín lína gagnvart því af hverju aðrir eru ekki að fjárfesta á ákveðnum stöðum og það þarf að meta það hverju sinni hvar ríkið á að koma inn, hvar

öðruvísi stuðning sem ýtir frekar undir sterkt og öflugt og árangursríkt fjárfestingarumhverfi en drögum úr og höfum það í undantekningartilvikum að sjóðurinn sé að fara í beinar fjárfestingar.

Þessi málaflokkur fékk ágæta umræðu í miðju Covid þar sem menn sáu þetta sem leið til að styðja við uppbyggingu sprotafyrirtækja á meðan við værum að ganga í gegnum erfiðleika í efnahagnum.

hvað það er að gera. En þetta tekur allt sinn tíma. Það er kannski þar sem vandamálið liggur í þessu umhverfi sem núverandi ríkisstjórn hefur sett upp fyrir sprotafyrirtækin. Við erum Við erum með fjármagn í gegnum sjóði þegar þau eru komin aðeins lengra en þegar þau eru að byrja þá er einmitt erfiðast fyrir fólk að ná í fjármagn. Það er nefnilega líka þannig að hér á Íslandi er mjög frumstætt net englafjárfesta, eins og þeir kallast, einstaklingar sem eru að fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Flestir þessara englafjárfesta eru aðilar sem koma úr sprotageiranum, hafa kannski náð náð að gera sitt fyrirtæki að einhverju og fengið fjármagn í staðinn til baka þegar þeir seldu fyrirtækið og eru í rauninni nokkurn veginn, getum við sagt, að að borga til baka til samfélagsins með því að hjálpa sprotum og frumkvöðlum að taka þessi fyrstu skref. Það hefur svo sem margt gerst þegar kemur að stuðningsumhverfinu. Það er fjallað hér um m.a. í þessu frumvarpi

lyft grettistaki hér á landi í stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki. Ég hefði viljað sjá meiri stuðning frá ríkinu einmitt til þeirra aðila því þar hefur virkilega verið lyft upp sem er verið að gera til að aðstoða frumkvöðla, sérstaklega þá sem eru að stíga sín fyrstu skref. Ég held að það mætti alveg skoða það t.d. hvort ekki sé hægt að koma á einhvers konar stuðningi í gegnum Kríu við það þegar englafjárfestar eru að fjárfesta í fyrirtækjum snemma eða í upphafi. Það er nefnilega þannig á flestum Norðurlöndunum og víða um heim að þar koma englafjárfestarnir oft saman oft saman sem hópur inn í fjárfestingar og geta þannig dreift fjármagninu sem þeir eru með á fleiri fyrirtæki.

Margir af þessum sjóðum sem við erum með í dag eru með mismunandi fjárfestingarstefnu og eru kannski ekkert að fjárfesta sérstaklega í fyrstu skrefum sprotafyrirtækja.

Þú ert þá kannski að koma með 20–30 milljónir inn í hvert fyrirtæki. Það eru svona tækifæri sem við þurfum að

Það var mikið talað um það hér í andsvörum áðan hvernig skipa ætti í stjórnina og þar lýsti hæstv. ráðherra því yfir að mikilvægt væri að skipa í stjórn og skipa í starf forstjóra miðað við hæfi.

á nýsköpunarumhverfinu til að vera einmitt í stjórn og forsvari fyrir svona sjóð. Það hefur því miður miður tíðkast í allt of mörgum hlutum þegar verið er að skipa í stjórnir og ráð að það sé kannski ekki alltaf horft á hæfni heldur frekar

við hæfni og þekkingu. Mig langar líka að hvetja til þess að við

að það gæti verið góð leið til þess að opna augu fleiri þingmanna fyrir því hvað er að gerast í nýsköpunarmálum á Íslandi. Íslandi. Maður hefur tekið eftir því hérna innan þingsins að jú, það er flott að skreyta sig með orðinu nýsköpun, nota það einhvers staðar, en þegar kemur að áhuga á því hvað er raunverulega að gerast innan þessa

Ég skil að þetta er einhver sjóður en þetta er nýsköpunarmál en ekki eitthvað skatta- eða gjaldamál. Ég ætla ekki að tefja málið innan þingsins með því að leggja til að það fari í aðra nefnd en ég held að þingið og ráðuneytin ættu að vinna að því að öll nýsköpunarmál fari á sama stað. Við fengum hér fyrir stuttu

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessi jákvæðu viðbrögð. Fyrst langar mig kannski að nefna það að englafjárfestum á Íslandi hefur fjölgað verulega og það er vel. Mér skilst að það sé í undirbúningi að búa til samtök englafjárfesta og svo styðjum við nýsköpunarráðuneytið verulega við KLAK sem er mjög margvíslegur stuðningur og skiptir máli að sé á þeirra forræði. Síðan langar mig að benda á að það er mjög skýrt og nýtt auðvitað í þessu frumvarpi að sjóðurinn getur veitt mótframlagslán sem eru þá breytanleg lán til fyrirtækja en jafnframt er krafist fjármögnun annars aðila, eins og englafjárfestis. Um er að ræða þá englafjárfesti sem áður hefur verið vottaður og þá getur sjóðurinn veitt lán á móti fjárfestingu frá umræddum fjárfesti. Þarna erum við að prófa að fara nýja leið sem hefur reynst vel erlendis til að koma til móts við þennan hóp sem týnist oft aðeins á milli þess að fá stuðning úr Tækniþróunarsjóði og áður en hann getur farið í stærri fjárfestingar. Svo hefur vísisjóðum líka farið fjölgandi og við í ráðuneyti nýsköpunarmála erum að reyna að greina áhrif aðgerða, stöðu nýsköpunarumhverfisins betur með mælanlegum markmiðum og þróun. Við erum í mikilli gagnavinnu og við þurfum að miðla þeim niðurstöðum síðan bæði inni á þingi en ekki síður til almennings með betri hætti. Ég bara þakka þessa hvatningu hv. þingmanns og held líka svo sem að breytingarnar á Vísinda- og nýsköpunarráði og um skýrslugjöf sem ég mun koma hér með árlega

það þarf að passa það svolítið þegar verið er að vinna í þeim að breytanlegu lánin séu ekki þannig að þau séu of íþyngjandi fyrir frumkvöðlana sjálfa, þau setji frumkvöðlana sjálfa ekki í of mikla hættu við að taka þessa áhættu, vegna þess að það að fara í sprotavinnu er alltaf áhætta. Það er mikilvægt að ríkið hjálpi til við að taka hluta af þeirri áhættu á sig vegna þess að það eru margar góðar hugmyndir sem koma upp hjá fólki allt of margar þeirra, því miður, deyja drottni sínum vegna aðgengis að fjármagni. Þar vildi ég sérstaklega benda á að það vantar fjármagn sem tengist samfélagslegum málefnum. Það er nefnilega þannig að ef þú vilt vera í því að búa til næsta Instagram þá virðist vera nóg af peningum en ef þú vilt t.d. búa til hugbúnað sem hjálpar til við að takast á við heimilisofbeldi

reglugerð þá lánamöguleika sem þessi sameiginlegi sjóður gæti borið og hvernig þessi mótframlagslán yrðu þá. Við erum auðvitað að stefna að því að lánaformin verði sveigjanleg en taki ekki síst mið af alþjóðlegri þróun; hvað er að gerast í í heiminum og hvernig getum við tryggt það að við séum samkeppnishæf, að hér sé gott að koma með hugmynd og búa til fyrirtæki og það sé stuðningur því að eins og ég lýsi stundum nýsköpun þá eru hugmyndir bara litlir fuglar sem við hjálpum að fljúga af því að margir verða svo stórir og tryggja hér

hagvexti og bara góðum efnahag, sérstaklega á þetta við þegar við erum að ganga í gegnum efnahagslægðir eins og við sáum gerast eftir hrunið 2008. Þá urðu einmitt mörg sprotafyrirtæki til því að gamli málshátturinn neyðin kennir naktri konu að spinna á hvergi jafn vel við eins og þegar kemur að sprotageiranum.

séð, þá munum við ganga í bylgjum upp og niður og því mikilvægt að við styðjum við sprotageirann, bæði þegar hagvöxtur er mikill og einnig þegar hagvöxtur er lítill.

Það er gríðarlega mikilvægt að við styðjum vel við nýsköpun og við þurfum ekki síður að vera með það á hreinu að það er ekki endilega einfalt. Sprotafyrirtæki þurfa að geta vaxið og fjármögnunar- og rekstrarumhverfi þeirra verður að þróast á sama tíma. Það sem hentar litlum sprotafyrirtækjum þarf ekki að henta þeim þegar þau stækka og við viljum að þau stækki. Eftir því sem sprotafyrirtækin stækka minnkar þörf þeirra fyrir aðstoð og þau fara að leggja meira og meira til samfélagsins með því að skapa störf og eftir atvikum aðrar greiðslur til ríkisins. En við verðum að vera meðvituð um að það gerist ekki af sjálfu sér. Slíkt umhverfi krefst þess að við sköpum það og að við sköpum umhverfi sem tekur sprotafyrirtækin áfram og kemur til móts við þarfir þeirra eftir því sem þau þróast, stækka og dafna. Þegar sjóðir eins og sá sem hér er til umræðu styrkir síðan fyrirtæki eignast hann eðlilega hlut í þeim. Eðli slíkra sjóða er að stór hluti slíkra fjárfestinga verður verðlítill eða verðlaus, enda ekki endilega tilgangurinn með þeim að hagnast mikið heldur að styðja við nýsköpun og sprotafyrirtæki. Í því skyni er mikilvægt þegar það gerist að fyrirtækin komast á flug og sú eign sem við það skapast skilar sér aftur inn í sjóðinn að sjóðinn að gæta þess að fjármagnið sem verður til þannig nýtist til frekari uppbyggingar. Það sem mér sýnist vanta í þetta þetta frumvarp er að við tryggjum að sá ávinningur sem kann að verða til skili sér sem mest aftur inn í sjóðinn, enda er það lykilatriði til að slík fjármögnun sem hér er til umræðu standi styrkum fótum. Ég vil því hvetja hæstv. ráðherra og Alþingi allt og nefndir til að skoða hvernig hægt sé að tryggja að slíkt ferli verði skilgreint með gagnsæi og heilindi að leiðarljósi. Að öðru leyti vil ég hrósa þessu framtaki og fagna frumvarpinu

jákvætt það er þegar við sjáum hvað gerist þegar íslenskt hugvit fær tækifæri til að blómstra og skila miklum ávinningi fyrir samfélagið og tæknisamfélagið og gefa

Mig langar eiginlega bara til þess að nýta þetta tækifæri til að ræða samfélagslega nýsköpun almennt. Mér finnst skorta ótrúlega mikla áherslu á samfélagslega nýsköpun þegar við erum að ræða nýsköpun og ég sé það hvergi í neinum áherslum sem fylgja þessu frumvarpi sem hæstv. nýsköpunarráðherra er að koma með. með. Þegar kemur að nýsköpun og sprotafyrirtækjum fer þátttaka kvenna vaxandi en konur eru nú 34% þátttakenda í íslenskum sprotafyrirtækjum. En þegar kemur að fjármögnun þá eiga verkefni undir forystu kvenna ótrúlega erfitt með að tryggja fjármögnun, sérstaklega með vísifjárfestingum. Árið 2022 fóru bara 7% af slíkum fjárfestingum til teyma undir forystu kvenna. Það er ábyrgðarhluti að skoða vel hvað það er sem veldur því og beita slíkum sjóðum til að styrkja í mun meiri mæli hugmyndir og verkefni kvenna. Konur eru líklegri til að leiða samfélagsdrifin verkefnin en karlar og við verðum vör við þetta þegar við skoðum t.d. þátttökuhlutfall kvenna í samfélagshröðlum, en þátttakan þar er mjög mikil. Raunverulega áskorunin sem konur standa frammi fyrir er að

hönnun og félagsleg nýsköpun er ólíklegri til að fá styrki. Ég velti því fyrir mér hvort rót vandans sé í raun verðmætakerfið okkar, gildi sem eru samgróin fjármálakerfinu og þar af leiðandi samfélaginu okkar. Fjármálakerfið okkar metur og nærir eiginleika sem jafnan hafa verið taldir taldir karllægir umfram eiginleika sem hafa verið taldir kvenlægir. Þessir eiginleikar eru í raun ótengdir kyni því við erum öll blanda af öllum þessum eiginleikum en við höfum tilhneigingu til að heimfæra það á kyn og skilgreina kynin í raun út frá þessum gildum. En þessi gildi skipta máli. Þegar við hugsum um leiðtoga þá hugsum við: Ráðríkur, sterkur, sjálfstæður, staðfastur, hugrakkur, nýjungagjarn, og svo hugsum við um karlmann. En konur geta verið allt þetta líka, alveg eins og karlar geta verið tilfinningaríkir, samvinnuþýðir, nærandi, viðkvæmir, umhyggjusamir og auðmjúkir. Góður leiðtogi ætti sannarlega að hafa alla þessa eiginleika en kerfið okkar metur ekki tilfinningar, varnarleysi og umhyggjusemi. Það metur ekki félagslega nýsköpun, rétt eins og það metur ekki umönnunarhagkerfið. Það er erfitt að koma með nýjan hugsunarhátt í mjög rótgróið, hlutdrægt og staðnað kerfi sem hefur þann eina tilgang að vaxa hratt og hjálpa örfáum að græða fullt af peningum. En við verðum að ögra þessum kerfum og breyta þeim frekar en að leyfa þeim að breyta okkur.

að fjárfesta í breytingum í átt að kerfi sem snýst um að þróa og hlúa að mannlegum hæfileikum og ástríðu frekar en að framleiða og selja fullt af hlutum sem við í raun þurfum ekki neitt.

Forseti. Samfélagsleg nýsköpun snýst einmitt um að þróa og innleiða nýjar hugmyndir sem miða að því að taka á samfélagsmálum og koma á jákvæðum félagslegum breytingum, stór og mikilvæg skref í átt að því að fjárfesta í konum og styðja félagslegt frumkvöðlastarf þeirra. Þannig erum við að búa til markað fyrir þær til að blómstra og vinna að framförum samfélagsins. Opinberar fjárfestingar í nýsköpun hafa skilað okkur stórkostlegum framförum, svo sem GPS, internetinu, snertiskjám, allt gert fyrir opinbert fé og hefur skapað risastóra markaði. Ímyndum okkur að við setjum þessa fjármuni í að leysa stærstu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag. Þegar við fjárfestum í konum og í samfélagslegri nýsköpun erum við að fjárfesta aftur í samfélaginu og leggja grunninn að jafnvægi í velferðarhagkerfinu eða velsældarhagkerfinu eða hvað sem við viljum kalla það, í velferð. Félagsleg nýsköpun getur tekið á sig ýmsar myndir. Það getur verið ný tækni, ný viðskiptamódel, nýjar stefnur og áætlanir, ný þjónusta eða annað frumkvæði sem hefur áþreifanleg áhrif til að bæta líf fólks og vellíðan samfélagslega. Á Íslandi eru yfir 90% allra framtakssjóða — eða — eða hvort það er framtakssjóður, ég held að ég sé að tala um vísisjóði — fjármagnaðir af lífeyrissjóðum eða Kríu og Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins sem báðir eru fjármagnaðar af ríkinu og rennur stærsti hluti þeirra fjármuna til karla. Það eru þess vegna mörg tækifæri fyrir hið opinbera til að styðja við félagslega nýsköpun. Þá má nefna að skylda sjóði til að taka upp fjölbreytileikastefnu og þegar kemur að fjárfestingum ættu sérstaklega opinberar fjárfestingar að endurspegla þjóðfélagið. Önnur leið væri að auka fjölbreytni hjá stjórnendum þessara fjárfestingarsjóða og færa opinbert fjármagn til sjóða sem endurspegla samfélagið. Önnur mikilvæg breyting væri að breyta markmiðum sjóðanna, bæði Kría og Nýsköpunarsjóður einblína á hlutlægan vöxt, vöxt vinnumarkaðarins og hávaxtarfyrirtæki. Ég held að það sem við þyrftum að gera núna og væri öflug leið til framtíðar væri að hugsa hvernig við getum tekið þetta opinbera fé og í raun stýrt því í átt að samfélagslegri nýsköpun. Þannig held ég að við getum lyft konum og þeirra hugmyndum líka upp og það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið og fyrir framtíðina.

Það skiptir gríðarlega miklu máli að við setjum þau meira á dagskrá og ræðum þá alvarlegu stöðu sem er í raun þar uppi. Við settum inn smá greiningu um þessi hreinu kvennateymi, sem eru 20% af þeim sem fengu fjármögnun t.d. yfir árið 2023, og þarna er bara ótrúlega mikilvægt að gera betur. Í þessu frumvarpi sérstaklega þá hefur Nýsköpunarsjóðurinn Kría ákveðin tækifæri

frumvarp neinar áherslur um sérstök mál eins og hér eru rædd líka, þessar samfélagslegu áherslur ýmiss konar, heldur er það gert af sérfróðum aðilum sem sitja í Vísinda- og nýsköpunarráði og frekar vísað til þeirra áherslna sem þar koma fram. Þar er verið að leggja áherslu á samfélagslega nýsköpun, jafnréttismálin líka sem og stórar áskoranir sem Ísland stendur frammi fyrir. Ég taldi því vænlegra að hér sé eins almennt frumvarp og hugsast getur gagnvart stuðningi við nýsköpun sem eldist vel og vísað til síðan sérfræðikunnáttu þeirra sem sitja í Vísinda- og nýsköpunarráði hverju sinni varðandi ákveðna stefnumótun í nýsköpun sem þörf er á fyrir samfélagið á hverjum tíma. Síðan er það stórt verkefni í nýsköpun

sem er hugsuð til þess að byggja upp samfélagið en sem er kannski ekki jafn gróðavænleg á stuttum tíma heldur meiri langtímasýn? Það er eitthvað sem ég hefði verið til í að sjá fjallað betur um í frumvarpinu til þess að það væri aukinn skilningur á því hvernig hæstv. ráðherra hugsar þennan sjóð. Auðvitað á það að vera í höndum sérfræðinga að miklu leyti að ákveða þetta en þessi stefna skiptir máli, að hún sé skýr. En það er gott að heyra

Það er ekki hægt að mínu mati að skipta fyrirtækjum upp í þannig einfalda sviðsmynd að einhver séu til að byggja upp samfélagið og önnur séu bara fyrir gróða. Það er algjörlega ljóst að þau fjölmörgu fyrirtæki sem hafa fengið stuðning úr hinu opinbera nýsköpunarumhverfi eru orðin það stór í dag að þau borga samfélaginu okkar margfalt til baka þó að þau séu ekki að byggja upp einhverja ákveðna innviði eða þætti sem eru samfélagslegar áskoranir fyrir Ísland, heldur gera þau það með verðmætasköpun sem við nýtum síðan í velferðarkerfið hér og menntakerfið

sem koma fram án þess að ríkið sé að ákveða nákvæmlega í hvaða átt það á að fara. Síðan erum við með ákveðnar áherslufjárfestingar sem og ákveðnar áherslur í Tækniþróunarsjóði og hinum ýmsu sjóðum sem ég hef líka verið líka að vinna með, eins og Fléttuna núna þar sem við erum að reyna að innleiða nýsköpun í heilbrigðiskerfið til að bæta innviði heilbrigðiskerfisins, létta á heilbrigðisstarfsfólki og efla þjónustuna, svo eitt dæmi sé tekið úr svona áherslusjóði sem er samfélagslega mikilvægur þar sem við erum þá að nýta tækni og hugvit til uppbyggingar á íslensku samfélagi og mæta samfélagslegum

hvert opinbera féð eigi að fara: Hvert ætlum við að beina því til að styðja við og styrkja samfélagið og hvernig ætlum við að lyfta konum upp þegar kemur að sprotafyrirtækjum kvenna og nýsköpun? Það er allt í lagi að tala um það og móta stefnu án þess að við séum að taka fram fyrir hendurnar á einum eða neinum. En ég held að þetta sé bara mikilvæg umræða og það er gott að heyra frá ráðherra að hún sé að huga að þessu líka og ég vona svo innilega að það endurspeglist í þeim fjárfestingum sem þessi sjóður mun fara í.

Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um frjálst flæði ópersónugreinanlegra gagna. Frumvarpið innleiðir ákvæði reglugerðar ESB 2018/1807, um ramma um frjálst flæði ópersónugreinanlegra upplýsinga í Evrópusambandinu, sem hér eftir verður vísað til sem reglugerðar um frjálst flæði. Stafvæðing samfélagsins eykst með hverju árinu. Upplýsingar eru meðal mikilvægustu auðlinda upplýsingasamfélagsins og miðlun gagna með ábyrgum hætti er ein af forsendum þjónustu, velsældar og framfara. Í því frumvarpi sem mælt er fyrir er sett fram meginregla um frjálst flæði gagna á innri markaði EES, en sú meginregla var staðfest um persónuupplýsingar með lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, sem innleiddu reglugerð ESB frá 2016/679. Þar kom fram að aðildarríki megi ekki takmarka frjálsa miðlun persónuupplýsinga innan EES með vísun í vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu þeirra. Með meginreglunni um frjálst flæði gagna, óháð því hvort um persónuupplýsingar er að ræða eða ekki, er stuðlað að skýrum, heildstæðum og fyrirsjáanlegum lagaramma um vinnslu gagna og jafnframt að samkeppnishæfu gagnahagkerfi. Það eru einkum tvenns konar hindranir sem standa í vegi fyrir hreyfanleika gagna á innri markaði EES. Í fyrsta lagi eru það kröfur sem aðildarríki hafa sett um staðsetningu gagna á tilteknu landsvæði eða yfirráðasvæði og í öðru lagi lagaleg samningsbundin eða tæknileg atriði sem hindra eða koma í veg fyrir að notendur gagnavinnsluþjónustu flytji eigin gögn frá einum þjónustuveitanda til annars. Áformað er að lögfesta reglugerð um frjálst flæði í heild sinni samkvæmt 2. gr. frumvarpsins, en þar er um að ræða nýja lagasetningu. Er sú leið farin að setja inn í frumvarpið efni nokkurra kjarnaákvæða reglugerðarinnar til að gera hana aðgengilegi fyrir almenning og auðveldara sé að átta sig á efni hennar. Ekki er gengið lengra en lágmarksákvæði reglugerðarinnar kveða á um. Sett er fram sú meginregla að stjórnvöldum sé óheimilt að kveða á um að vinnsla gagna sé takmörkuð við tiltekið svæði innan EES nema slíkar kröfur séu rökstuddar á grundvelli almannaöryggis og í samræmi við meðalhófsreglu. Þá tekur frumvarpið ekki til starfsemi sem fellur utan gildissviðs EES-samningsins eins og þjóðaröryggis. Í öðru lagi, í samræmi við meginregluna, skal fella úr gildi kröfur í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum um staðsetningu gagna sem ekki byggja á almannaöryggi og tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um þær kröfur sem stjórnvöld telja að eigi við rök að styðjast. Í þriðja lagi skulu stjórnvöld upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA um hugsanlega nýja kröfu um staðsetningu gagna sem sett er með lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Stjórnvöld skulu hafa aðgengilegt yfirlit yfir þær kröfur um staðsetningu gagna sem eru í gildi í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum og stjórnvöld skulu einnig tilnefna einn tengilið til að hafa samskipti og samstarf við mótaðila í öðrum EES-ríkjum. Í frumvarpinu er lagt til að háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið sinni þessu hlutverki en fátítt er að kröfur um staðsetningu gagna séu settar af stjórnvöldum og einfalt er að birta lista yfir þær á island.is. Lögbær yfirvöld í EES-ríkjunum geta óskað eftir aðgangi að gögnum sem eru staðsett í öðru EES-ríki eða geymd eða unnin í skýinu og krafist er vegna opinberra starfa þeirra. Í flestum tilvikum er þegar í gangi alþjóðlegt samstarf í gegnum samninga um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum t.d. og þátttöku í Europol og þannig samstarf með stoð í reglugerðinni ætti að heyra til undantekninga. Í fjórða lagi í frumvarpinu, með stoð í fyrrgreindri reglugerð, skal framkvæmdastjórn ESB stuðla að því að settar verði valkvæðar hátternisreglur sem ætlað er að auðvelda notendum að skipta á milli gagnavinnsluþjónustuaðila og stuðla þannig að samkeppnishæfu gagnahagkerfi. Reglurnar eru aðgengilegar á vefsíðu swipo.eu, en það stendur fyrir Switching Cloud Providers and Porting Data hjá Evrópusambandinu og er vettvangur hagsmunaaðila sem þróaði hátternisreglurnar. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að því verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og 2. umræðu.

Í mörgum löndum hefur verið sett það skilyrði, m.a. af ríkisfyrirtækjum eða stofnunum,

En við erum í samstarfi við fjármála- og efnahagsráðuneytið sem fer auðvitað með stafræn málefni ríkisins undir island.is á meðan ég fer með gögn og upplýsingatæknina út á við.

ánægjulegt hvað hann hefur sett sig vel inn í málið. Við fengum einmitt kynningu á reglugerðinni í utanríkismálanefnd í morgun og einhver orðaði það þannig að þetta hefði hljómað eins og latína í þeirra eyrum. En

og sjötta sæti meðal landa þegar kemur að nýtingu upplýsingatækni hjá hinu opinbera. Síðan erum við auðvitað með netöryggismálin þar sem við erum líka að skoða hvað þarf að vera innan lands ef Ísland yrði allt ótengt, ef skorið yrði hér á alla kapla við umheiminn, hvernig og hvað þarf að virka. Við erum að áætla að gera slíka æfingu sem er partur af netöryggisaðgerðaáætlun sem við settum á fót í fyrra og erum að fylgja eftir og það

að hér séu opin gögn í meira mæli og við erum að vinna að stefnu um slíkt líka. SPEECH_END ---

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Menntasjóð námsmanna, nr. 60/2020. Í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um Menntasjóð námsmanna en sjóðurinn var stofnaður með lögum árið 2020 og kom í stað Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Með lögunum voru gerðar mjög stórar breytingar á námslánakerfinu en markmið þeirra var, eins og eldri laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna, að tryggja landsmönnum jöfn tækifæri til náms með því að veita fjárhagslega aðstoð í formi námslána og styrkja. Nýju lögin fólu m.a. í sér þá breytingu að námsmenn ættu möguleika á að hluta námslána yrði breytt í styrk en á sama tíma dró verulega úr niðurgreiðslu hins opinbera á vaxtakjörum námsmanna á móti. Með þessu frumvarpi er lögð til rýmkun á skilyrðum fyrir þennan námsstyrk þannig að námsmenn geti fengið styrk vegna eininga af tveimur námsleiðum í stað einnar áður. Þá eru líka lagðar til breytingar sem snúa að því hvernig fjármögnun Menntasjóðs námsmanna skuli háttað og síðast en ekki síst eru lagðar til breytingar sem felast í því að afnema ábyrgðarmannakerfi námslána að fullu.

Nýju lögin tóku gildi í júlí 2020 og komu því til endurskoðunar í fyrra. Ég lagði fram skýrslu um mat á endurskoðun laga um Menntasjóð námsmanna og hún var til umræðu hér í þingsal í lok febrúar. Þar kemur fram að þörf er á mörgum og miklum breytingum á umhverfi námsmanna. Í skýrslunni kemur fram að mun færri námsmenn hafa nýtt sér námsstyrki en áætlanir gerðu ráð fyrir.

sem gerðar voru með hinum nýju lögum hafi ekki náð að skila sér nægilega vel til að tryggja markmið sjóðsins um að tryggja öllum þeim sem falla undir lögin jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti,

nokkrar breytingar strax til að bæta umhverfið nú þegar. Ég hef líka sett af stað vinnu við endurskoðun laganna í takti við skýrsluna og fleiri ábendingar sem þurfa meira tíma meira tíma og rými til að átta okkur á því hvernig við ætlum að hafa stuðningskerfi námsmanna til lengri tíma og af hverju lögin sem voru sett hér í þverfaglegu samráði eftir margra ára vinnu hafi ekki reynst betur en raun ber vitni. Rétt er að taka fram að við gerð þessa frumvarps var lögð áhersla á samráð eins og við gerð skýrslunnar. Það voru haldnir samráðsfundir, námsmenn komu á framfæri áherslum sínum varðandi frumvarpið, það var unnið í samráði við stjórn Menntasjóðs námsmanna, fjármála- og efnahagsráðuneytið og Seðlabanka Íslands auk þess sem það var birt í samráðsgátt stjórnvalda. Eitt af því sem kannski helst hefur verið gagnrýnt í hinu nýju kerfi snýr að endurgreiðslufyrirkomulagi námslána sem var ákveðið í lágvaxtaumhverfi en gjörbreyttar aðstæður í efnahagsmálum hafa dregið fram annmarka þess. Um 78% námsmanna í hinu nýja kerfi hafa valið óverðtryggða vexti sem eru breytilegir í samræmi við 18. gr. laganna og þeir hafa hækkað skarpt síðastliðin misseri. Mikil óvissa felst í því fyrir námsmenn að vaxtastigið komi ekki í ljós fyrr en við útskrift og taki miklum breytingum á skömmum tíma. Ljóst er að þörf er á að minnka vaxtaáhættu námsmanna að námi loknu. Ekki eru þó lagðar fram tillögur þess efnis í frumvarpinu en lagt er til að endurskoðun á vaxtakjörum lána fari fram síðar á árinu í tengslum við heildarendurskoðun á lögunum sem þarf auðvitað að ræða í takti við styrki

Eftir breytinguna verður í engum tilvikum kallað eftir því að lánþegar afli ábyrgða hjá þriðja aðila og þær ábyrgðir sem til staðar eru samkvæmt eldri gildandi lögum falli niður. Meginregla gildandi laga er sú að tryggir lánþegar eins og þeir eru skilgreindir í úthlutunarreglum geti fengið námslán. Undantekningarregla gildir um aðra lánþega sem teljast ótryggir en þeir geta einungis fengið námslán með því að leggja fram fullnægjandi ábyrgðir, svo sem sjálfskuldarábyrgð ábyrgðarmanns í samræmi við 3. mgr. 11. gr. laganna.

Það er hægt að bregðast við því með úthlutunarreglum sjóðsins eins og gert er í dag en ekki er hægt að breyta þeim í takti við þessar breytingar fyrr en þær hafa verið samþykktar. Meginatriði er að með þessum breytingum á lögunum verður sjálfskuldarábyrgðarmannakerfi námslána sem hefur verið umdeilt um langa hríð endanlega afnumið.

Þannig geti lánþegi sem lokið hefur fyrsta ári í lánshæfu námi í samræmi við það skipulag námsins sem gert er ráð fyrir áunnið sér námsstyrk fyrir það nám ákveði hann að skipta yfir í annað lánshæft nám strax á næsta skólaári. Þetta þýðir að gert er ráð fyrir að lánþegi geti skipt yfir í annað lánshæft nám eftir eitt ár, lokið öðru lánshæfu námi og fengið umrædda niðurfellingu fyrir allt námið sem hann hefur stundað í samræmi við þær námskröfur sem gerðar eru. Svo dæmi sé tekið getur nemandi í lyfjafræði, sem lokið hefur fyrsta ári í því námi, ákveðið að hefja nám í hjúkrunarfræði. Með því að ljúka því námi í samræmi við skipulag námsins auk fyrsta árs námsins í lyfjafræðinni nær 30% niðurfellingin bæði til námsins í lyfjafræði og hjúkrunarfræðinámsins. Þessi réttur takmarkast við eitt skipti í tengslum við lántöku viðkomandi lánþega vegna lánhæfs náms hjá Menntasjóði námsmanna. Þetta er mikilvæg breyting sem kemur til móts við ákall um að auka möguleika námsmanna til að skipta um lánshæft nám að uppfylltum skilyrðum ákvæðisins og án þess að það hafi áhrif á rétt þeirra til námsstyrks samkvæmt gildandi lögum. Varðandi fjármögnun og rekstur Menntasjóðs námsmanna er í frumvarpinu fjallað um hvernig fjármögnun sjóðsins skuli háttað. Við upptöku núverandi fyrirkomulags var ein af meginforsendum að nýja lánakerfið stæði undir sér og að sjóðurinn yrði með jákvæðan vaxtamun gagnvart ríkissjóði. Það hefur ekki orðið raunin. Með frumvarpinu er því lögð til sú breyting á 3. gr. að í stað heimildar er Menntasjóði námsmanna skylt að fjármagna lán til lánþega eingöngu með lánum frá Endurlánum ríkissjóðs þannig að útlán endurspegli fjármögnunarkjör sjóðsins að viðbættu föstu vaxtaálagi Menntasjóðs. Með frumvarpinu er einnig lagt til að heimildarákvæði um greiðslur inn á lán frá Endurlánum ríkissjóðs

Í því sambandi skal m.a. lagt til grundvallar að fjármögnunarkjör Menntasjóðs hjá Endurlánum ríkissjóðs endurspegli eins og kostur er þau vaxtakjör sem ríkissjóði bjóðast á markaði. Virðulegi forseti. Eins og heyra má af þessari yfirferð minni og eins og ég kom inn á í upphafi ræðu minnar er með frumvarpinu verið að bregðast við helstu annmörkum laganna sem fram hafa komið á síðastliðnum árum og mögulegt var að vinna á þeim tíma frá því að skýrsla um lögin kom hér til þingsins. Breytingarnar eru mjög mikilvægar. Þær varða bæði rýmkun á möguleikum námsmanna til námsstyrks samkvæmt gildandi lögum og auka sveigjanleika námsmanna til að finna nám við hæfi

Ég held að allir geti tekið undir mikilvægi þessara breytinga en við áttum okkur líka á að þörf er á meiri breytingum. Virðulegi forseti. Eins og ég nefndi í upphafi ræðu minnar vil ég að lokum nefna að helstu niðurstöður þeirrar skýrslu sem ég kynnti fyrir Alþingi um framkvæmd gildandi laga sýna fram á þörfina á heildarendurskoðun. Ég hef nú hafið undirbúning að slíkri endurskoðun og legg áherslu á að sú vinna verði vönduð og taki mið af þeirri reynslu sem þegar er orðin af gildandi framkvæmd. Við þá vinnu verður hér eftir sem hingað til haft samráð við þá sem þessi mikilvægi málaflokk snertir og ekki síst námsmannahreyfingarnar í landinu. Ég vona að endurskoðun laganna um muni tryggja betri framkvæmd á gildandi lögum og réttarbætur fyrir námsmenn og verða hvatning til að auka jöfn tækifæri fyrir nemendur til að stunda háskólanám í landinu og fjölga nemendum í námsgreinum sem munu á komandi árum skipta miklu máli fyrir Ísland. Það er stórt verkefni þar sem ekki hefur tekist betur en raun ber vitni eftir langa og mikla vinnu að finna réttu leiðirnar að því hvernig við ætlum að styðja við Menntasjóð námsmanna og styðja við nemendur og tryggja jöfn tækifæri til náms.

Það eru góðar breytingar í þessu frumvarpi en ég tel þó að það gangi allt of stutt og hefði mátt gera fullt af öðrum breytingum en við munum einfaldlega að koma þeim að í þinglegri meðferð.

skerða lánið. Reyndar allt of lítil hækkun að mínu mati því að námsmenn geta alls ekki lifað á þeim framfærslulánum sem í boði eru. Af því að upphæð framfærslulánanna sjálfra er líka háð reglugerð en ekki hluti af þessu frumvarpi þá langaði mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort hún reikni með því að hækka framfærslulánið þannig að fólk geti raunverulega framfleytt sér af því.

tók ekki nema nokkur ár síðast og náðist hér sátt um. En við sjáum í skýrslunni alla þá annmarka sem eru á kerfunum.

grunnframfærsluna um 18%, talsvert yfir hefðbundinni hækkun. Núna ákvað ég að forgangsraða því að hækka frítekjumarkið

Við vorum farin að skerða námslán nemenda sem voru með tekjur yfir 1,6 millj. kr. yfir allt árið. Ef við tökum bara meðaltekjur í þrjá til fjóra mánuði þegar skólinn er ekki í gangi, þá eru þeir sem vinna bara þannig vinnu, vinna ekki með námi, líka að fara upp í frítekjumarkið. Það var þess vegna sem ég tók þá ákvörðun. Mér þótti mikilvægt að

en ég heyri auðvitað og veit að framfærsluviðmiðin — þau eiga ekki að vera í lögunum, þau eru í úthlutunarreglunum og

sem er ætlað til þess að fólk geti lifað af, og hins vegar frítekjumarkið vegna þess, eins og hæstv. ráðherra benti á, að ef þú ert með 550 þús. kr. í laun yfir sumarið

en raunveruleikinn er sá að nemendur eru ekki að taka lán vegna þess að þau geta ekki lifað af þeim.

einhvers efnahagsástand. Það er orðið ómögulegt fyrir marga nemendur að taka lán vegna þess hversu lágar þessar upphæðir eru. Við erum að miða við framfærslu sem er langt undir öllum grunnviðmiðum annars staðar í kerfinu. Við þurfum að muna að þetta eru lán. Ef við leyfum fólki að vinna og borga skatta þá koma tekjur inn í ríkissjóð á móti þannig að það er ekki eins og við séum að gera eitthvað gott fyrir þau, við séum að gefa þeim eitthvað. Við erum að tala um að gera þeim kleift, sérstaklega þeim efnaminni, að vera í námi.

Ég velti fyrir mér hvernig þingmaðurinn fær það út að námsmönnunum hafi fækkað stórlega út af því að við höfum bara hækkað frítekjumarkið og grunnframfærsluna,

Ég er búin að taka ákvarðanir um hækkun grunnframfærslunnar og hækkun frítekjumarksins langt umfram verðlagsþróun og er að skoða heildarbreytingar á kerfinu. Það voru gerðar hér breytingar í pólitískri sátt allra flokka, heildarbreytingar á Menntasjóði námsmanna, en

úr því að greiða niður vexti í gagnsæja styrki, hvort það hafi ekki verið hugsað til lengri tíma um að vaxtakostnaður og greiðslubyrðin gæti orðið miklu meiri í öðru efnahagsástandi. Það hlýtur að vera ein af stóru ástæðum þess að nemendur taka minna af námslánum. Við gerðum líka á því könnun sem má skoða og lesa um í lok skýrslunnar þar sem sést líka að námsmenn vilja vinna meira, þeim finnst kerfið ógagnsætt og sjá ekki hvernig greiðslubyrðin verður. Það er þetta sem við þurfum líka að skoða. Ég tek undir þessar áhyggjur af því að færri taki lán og fyrir því eru örugglega mjög margar og fjölbreyttar ástæður. En við erum að taka skref í að gera námslánakerfið meira aðlaðandi, hafa aukinn sveigjanleika eins og hefur verið kallað eftir frá nemendum sem eru að reyna að velja sér námsleið og að duglegir námsmenn sem eru að klára nám á réttum tíma þó að þeir hafi byrjað á annarri námsleið fái líka þennan styrk. Það skiptir máli. (Forseti hringir.) Frítekjumarkið er annað mál sem skiptir máli og afnám ábyrgðarmannakerfis síðan enn eitt sem skiptir máli.

kerfið sem var hér áður en þessi lög voru samþykkt var ekki heldur nógu gott. Á það kom líka mikil gagnrýni. Kostnaður ríkisins við það kerfi kerfi og niðurgreiðslan til nemenda var sérstaklega vegna eldri nemenda sem náðu aldrei að borga mikið af lánunum sínum og það var ógagnsætt hvar niðurgreiðslan var af því að við vorum að niðurgreiða vexti. Fólk sem fór seint í nám, fór í dýrt nám, vann ekki í samræmi við nám sitt að námi loknu — það voru kannski þeir sem fengu í raun hæstu styrkina af því að þeir endurgreiddu minnst til baka af því láni sem ríkissjóður veitti þeim.

kjörtímabilið að þeim breytingum sem síðan voru samþykktar hér 2020 til að nálgast styrkjakerfi Norðurlandanna. Þá

Þetta er stór breyting. Það má kannski segja að við höfum farið svona hálfa leið í að nálgast löndin í kringum okkur. Við vorum að reyna að finna einhvern skynsamlegan milliveg og í heildarendurskoðuninni sem kemur núna þá þurfum við náttúrlega að ræða það

Það þarf að sjást í rekstrinum hvaða fjármunir fara í kerfið og því gengur ekki að sjóðurinn sé á gömlu lánsbókinni.

og regluverkið of flókið og kostar um 20% af öllum framlögum ríkisins til námsaðstoðar í gegnum Menntasjóð námsmanna. En við erum með námslánakerfi sem á að standa undir sér eins og kemur fram í frumvarpinu.

þeir reynast auðvitað vel fyrir fjölda námsmanna sem hafa tekið lán í nýja kerfinu, klárað nám á tilsettum tíma og fengið niðurgreiðslu í formi þessa styrks. Hann nefnir þessa tölu, 58%. Nei, það eru þeir sem hafa tekið lán og ekki allir sem hafa uppfyllt námsframvindukröfu eða annað slíkt og fengið styrkinn þar sem það eru ákveðnar kröfur á að klára nám á ákveðnum tíma til að hljóta styrkinn eins og við sjáum í löndum sem við berum okkur saman við. Sú hugmynd að fara meira inn í styrkjakerfið, afnema allt frítekjumark, er eitthvað sem við þurfum bara að skoða og líta til reynslu annarra þjóða. Hvernig ætlum við að finna millilendingu því hver kostnaður ríkisins er við þetta kerfi og hvernig það er sjálfbært? Það sem er auðvitað mikilvægt er að kerfið sé gagnsætt og það sé ljóst hver afkoma sjóðsins raunverulega er. er. Það þarf að sjást í rekstrinum hvaða fjármunir fara í kerfið. Það er því nauðsynlegt fyrir okkur að hafa þær upplýsingar og það er þess vegna sem við erum að leggja til þessar breytingar á því hvernig sjóðurinn er fjármagnaður og tryggja það að fjármálaráðherra setji reglugerð til þess að það sjáist hvernig sjóðurinn er fjármagnaður.

en hún leggur fram hér þessar breytingar til að byrja með. Það má kannski segja að það hafi verið undanfarin ár lagt svolítið mikið púður í lítil áhrif, í ljósi þess að það er ekki langur tími eftir af þessu kjörtímabili. En hér erum við og erum að ræða þetta mál og ástæðan fyrir því að ég segi að það hafi kannski verið lagt mikið púður í lítil áhrif, fyrir utan beina tilvísun í hæstv. ráðherra sem var ekkert að draga fjöður yfir það að þetta væri fyrsta skrefið af mörgum sem hún hygðist fara í til að bæta kerfið, að Bandalag háskólamanna, BHM, og landssamtök íslenskra stúdenta hafa hvatt stjórnvöld til að stíga metnaðarfyllri skref til skemmri tíma og síðan stefna að endurskoðun á námslánakerfinu á breiðum grunni til lengri tíma.

síðan er það auðvitað þannig að áður en kerfinu var breytt 2020 þá voru vextirnir niðurgreiddar verulega. Það fólst ákveðinn styrkur í því í þágildandi kerfi. Síðan var kerfinu breytt eins og búið er að fara yfir hér af hálfu ráðherra og

lánþegar sjóðsins standa frammi fyrir. Þessi vaxtamunur hefur auðvitað mikil áhrif á stúdenta og hlýtur að vera letjandi breyta þegar kemur að því að taka námslán. Svo er ákveðinn hópur sem nær ekki þessari námsframvindu sem þarf til að fá styrkinn sem núverandi kerfi byggir á. Tölur sýna að þeir einstaklingar greiða um 60% meira af námsláninu yfir starfsævina en einstaklingar gera í gamla kerfinu þannig að það er auðvitað að mörgu að huga. Á sama tíma og ég hef fullan skilning á þeirri viðleitni að tryggja það að fólk hagi sínu námi á þann hátt að það fari fljótt og vel í gegnum það, þá megum við heldur ekki alveg

það má ekki vera algerlega niðurnjörvað að það kosti gríðarleg fjárútlát af þeirra hálfu ef niðurstaðan er síðan að þeir ljúka háskólanámi, sem er mikilvægt fyrir samfélag okkar að nemendur geri.

könnun sem ráðuneyti háskólamála gerði kemur í ljós að 71% þeirra sem ekki taka námslán sögðust vera líkleg til að gera það ef ekki væru þessi tímatakmörk á námsstyrknum.

skoða tvískipt frítekjumark þannig að nemendur hefðu þess kost þegar það er frí í skólunum að vinna mikið og leggja til hliðar án þess að það komi niður á námslánum þeirra. Þannig væri vonandi dregið úr þörf nemenda til að vinna með námi.

eða að hafa tíma að velta upp hlutum sem eru til umræðu, sem eru kenndir, og hafa svolítinn tíma til þess að hugsa um hlutina. Það hlýtur að vera hugmyndin með náminu

veginn ekki að hugsa hlutina alveg til enda og svo þegar á að gera breytingar eru kerfin gjarnan stagbætt, mögulega á þann veg að þau missa marks. Við erum hér með þetta kerfi og það hafa komið fram mjög sterk rök fyrir því að grunnframfærslan

býr gríðarlega mikilvæg fjárfesting. Fjárfesting í menntun er fjárfesting í mannauði. Það er fjárfesting í samfélaginu og það er sú fjárfesting sem við vitum öll að er ein dýrmætasta og mikilvægasta fjárfestingin sem við getum lagt út í. Það er góð fjárfesting að tryggja að stúdentar geti stundað nám sitt á sómasamlegum kjörum, lokið námi á góðum hraða og komið síðan með þekkingu sína inn á vinnumarkaðinn með tilheyrandi ábata. En bugað ungt fólk með dýr lán á bakinu sem sér kannski ekki fram á að menntunin borgi sig fjárhagslega næstu áratugina — það er ekki endilega góður leiðarvísir. Þannig kerfi er ekki að vinna fyrir samfélagið okkar.

til að verði lagt niður. Það er grunnstef Menntasjóðsins að vera félagslegur jöfnunarsjóður til þess að tryggja jafnrétti til náms. Mig langar bara að taka undir ákveðnar efasemdir um að það sé endilega að óbreyttu heillaskref að koma í veg fyrir að ótryggir lántakar geti haft aðgang að námslánakerfinu. Núverandi kerfi er þannig uppbyggt að slíkir ótryggir lántakar, sem hafa af af einhverjum ástæðum ekki lánstraust, geti tekið lán ef ábyrgðir eru lagðar fram. En í þessu frumvarpi sem við ræðum hér er verið að fella þessa lagagrein á brott

en við búum jú í verulega sveiflukenndu hagkerfi og þetta er of há tala. Þetta er einfaldlega of há tala. Það gengur ekki að

fjölskyldu eða annað slíkt sem getur stutt við það á þessari vegferð. Það er ekki þannig sem við ætlum að byggja upp samfélagið. Það er ljóst að góð kjör stúdenta hljóta að vera liður í gerð kjarasamninga við háskólamenntaða og á opinbera markaðnum sem hafa kannski verið skildir eftir þegar kemur að kaupmáttaraukningu. Við Við í Viðreisn viljum stuðla að því að hér verði byggt upp námslánakerfi sem virkar, sem þjónar hagsmunum stúdenta, það verði þannig úr garði gert að stúdentar geti einbeitt sér að náminu þannig að samfélagið ákveði að fjárfesta í kerfi sem virkar fyrir þennan mikilvæga mannauð okkar. Ég heyri

Frú forseti. Fyrst er það að segja að frumvarp hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra er mikilvægt og það er efnislega mjög gott og ég styð það. Ég tek líka undir nauðsyn þess að ráðist verði í heildarendurskoðun á lögum um Menntasjóð námsmanna, það er ýmislegt þar sem þarf úrbóta við. En fyrst og fremst er ég hingað kominn, frú forseti, til að gera grein fyrir breytingartillögu sem ég hef lagt fram ásamt hv. þm. Berglindi Ósk Guðmundsdóttur við þetta frumvarp. Breytingartillagan er efnislega á þá leið að bætt verði nýrri málsgrein í 7. gr. laga um Menntasjóð námsmanna sem myndi orðast svo, með leyfi frú forseta: „Námslán eru veitt vegna náms við lýðskóla hafi skólinn hlotið viðurkenningu Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu samkvæmt lögum um lýðskóla. Fullt nám við lýðskóla eru tvær annir. Nám við lýðskóla veitir ekki einingar en fullt nám telst samsvara 60 stöðluðum framhaldsskólaeiningum hvað vinnuframlag varðar. Til að ná lágmarksframvindu skv. 13. gr. þarf nemandi að skila 80% mætingu og þátttöku samkvæmt reglum viðkomandi skóla.“ Frú forseti. Hér er verið að leggja til að auðvelda ungu fólki aðgengi að lýðskólum hérlendis með því að nám við þá verði lánshæft með sama hætti og annað starfsnám. Nám við lýðskóla í dag er dýrt og í flestum tilvikum kostað af fjölskyldum nemenda. Þannig er að frumvarp það sem við erum hér með til umræðu

og líka fella út ábyrgð að öllu leyti — skref í átt að auknu jafnrétti til náms, að auka aðgengi nemenda að námslánum til að sækja sér menntun sem þeir kjósa.

til náms sem lýkur með prófgráðu á háskólastigi við viðurkennda háskóla en einnig eru veitt lán vegna aðfaranáms fyrir háskólanám eða starfsnáms og viðbótarnáms við framhaldsskóla með ýmsum skilyrðum.

„Námið skal stuðla að umburðarlyndi nemenda og miða að því að gefa þeim tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og styrkleika og auka skilning á sögu, menningu, virðingu fyrir lífsgildum annarra og innviðum lýðræðislegs samfélags.“ Frú forseti. Starfsemi lýðskóla er að mörgu leyti sérstök, einkum varðandi námsmat og eftirlit með gæðum náms. Hér skiptir mestu að hugmyndafræði lýðskóla byggist á því að ekki séu haldin hefðbundin próf, námið sé ekki einingabært. Það eru skólarnir sjálfir sem sinna gæðaeftirliti með reglubundnu sjálfsmati. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum um lýðskóla, nr. 65/2019,

Þá hafa jákvæð samfélagsleg áhrif einnig verið mæld í rannsóknum á Norðurlöndum.“ Í lýðskóla, frú forseti, fá nemendur og kennarar tækifæri til að vera við leik og störf, prófa sig við ólík viðfangsefni án þess að þurfa að sökkva sér niður í fræðilegar einingar og skólabækur. Nám við lýðskóla er þannig náskylt starfsnámi við framhaldsskóla sem nú þegar er lánshæft. Þetta er mikilvægt atriði til að hafa í huga. Námsmat og endurgjöf í lýðskólum er ekki fengin með hefðbundnum prófum og einkunnum heldur í gegnum fundi og samtöl. Samtöl, samvinna, verklegt nám og vettvangsferðir eru lykilorðið í þessum efnum. Þetta er það, frú forseti, sem gefur lýðskólum frelsi til að mennta og þroska nemendur með óhefðbundnum en árangursríkum aðferðum.

sem ekki hefur fundið sig innan hins hefðbundna skólakerfis og hins vegar út frá byggðamálum, enda hafa skólarnir báðir haft lykiláhrif á íbúaþróun á viðkomandi stöðum. Hér er sem sagt, frú forseti, verið að leggja til að aðgengi að lýðskólum hérlendis verði aukið með þeim hætti að námið verði lánshæft með sama hætti og annað starfsnám. Það er líka verið að leggja til að þetta gildi þá einungis um lýðskólanám hérlendis. Aftur að því frumvarpi og tengingu þessarar breytingartillögu við frumvarpið sem hér er til umræðu. Ég tel að hér sé um sömu markmið að ræða. Það eru sömu forsendur um að auka jafnrétti til náms og með þessari breytingartillögu tel ég að það sé verið að styðja við þann kost sem þegar hefur sýnt fram á gildi sitt á undanförnum árum, lýðskólann og lýðskólafyrirkomulagið, bæði samfélagslega en sérstaklega fyrir þá einstaklinga sem um er að ræða sem hafa átt kost á að stunda nám við lýðskóla hérlendis.

áður boðaðri endurskoðun núna í nokkur misseri. Hér ber hins vegar að hafa eitt á hreinu. Í þeim tillögum sem hér eru lagðar fyrir Alþingi er ekki um að ræða leiðréttingu á því sem kalla má brýnustu hagsmunamál sem íslenskir stúdentar standa frammi fyrir í dag. Umfangið nær öðru fremur til þriggja atriða, þ.e. ábyrgðarmannakerfisins og afnáms þess til frambúðar, möguleika stúdenta á að breyta vali á námi sínu án þess að það komi niður á hlutfalli styrks þeirra og síðan fjármögnunar sjóðsins. Það er vægt til orða tekið þegar sagt er að það sé svigrúm til endurskoðunar á námslána- og námsstyrkjaumhverfi hér á landi þrátt fyrir að einhverjir kunni mögulega að halda öðru fram. að mörgu leyti krefjandi hlutskipti að vera íslenskur háskólastúdent og framfleyta sér í háskólanámi. Ef fram heldur sem horfir þá verður háskólanám ekki lengur að aðalverkefni fólks sem útskrifast úr framhaldsskóla, það verður lítið hliðarverkefni að vera í háskóla sem fólk sinnir bara meðfram því sem allir virðast koma til með að þurfa að stunda sem er full vinna, hreinlega til þess að geta átt möguleika á því að koma undir sig húsnæði til frambúðar, komast inn á húsnæðismarkaðinn, stofna fjölskyldu, og það sem skiptir ekki minna máli, hreinlega að fá að læra og vinna við það sem maður þráir helst að gera.

En ég ítreka það sem ég hef sagt, þetta er ekki leiðrétting eða kjarabót sem varðar brýnustu hagsmuni stúdenta á Íslandi. Til að rifja upp þá verður auðvitað að gera grein fyrir því að með stóru breytingunum 2020, þegar Menntasjóðnum var komið á fót í núverandi mynd, þá var hugsunin sú að búa til styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd sem fæli í sér 30% niðurfellingu á höfuðstól að virtum ákveðnum skilyrðum.

Þess vegna höfum við ekki orðið vitni að raunverulegri aukningu á styrkjum til háskólastúdenta og eins og Stúdentaráð Háskóla Íslands hefur bent á

að taka námslán. Á mannamáli þýðir þetta einfaldlega það að vextirnir éta upp niðurfellinguna, styrkur ríkisins dregst verulega saman á móti. Og já, vissulega kemur fram hérna í almennum hluta greinargerðar að mikilvægt sé að minnka vaxtaáhættu námsmanna. Ég geri ekki lítið úr því, við erum flestöll meðvituð um að þetta er auðvitað slæm staða. Ég skynja mikinn vilja til þess að leiðrétta þetta. Auðvitað er þetta galin staða. En það er ekki nóg að vísa bara til þess að endurskoðun á vaxtakjörum fari fram síðar. Það er vel. Ég skynja hreinlega áþreifanlegan vilja til að gera betur að þessu leyti strax, því að pólitískur vilji til grundvallarbreytinga skín nefnilega í gegn í lögskýringargögnum. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þrátt fyrir að skilningur á vandamálinu sé til staðar þá er í lok dags vilji til þess að gera raunverulegar breytingar takmarkaður vegna þess að það er

Það eru vaxtaþök sem þurfa að vera til staðar. Þau geta verið nokkur miðað við eðli lána sem um er að ræða. En ég velti fyrir mér: Jú, hvers vegna var þeim ekki komið á í upphafi?

Ég endurtek: Halda ríkissjóði skaðlausum. Þetta þýðir að sjóðurinn er í lok dags ekki hugsaður sem fjárfestingarsjóður í háskólanámi og þekkingarsamfélagi á Íslandi.

Það er gott og blessað að stúdentar eigi ekki til lengdar að vera í vistarbandi í námi sem þeir vilja ekki vera í. Ég fagna því sannarlega að við séum að taka þau skref að gera fólki kleift að endurskoða vilja sinn til að leggja nám fyrir sig sem það valdi mögulega af handahófi daginn fyrir lokadagsetningu í skráningar háskólanna

Hins vegar verður að koma fram að ef lántaki uppfyllir ekki skilyrði um námsframvindu til að hljóta þessa niðurfellingu

taka fjárhagslega óvissu út úr sínu lífi en bæta við þeim mun fleiri vinnandi stundum og fækka þeim stundum sem þau dvelja innan veggja háskólans eða í samveru við samnemendur sína eða bara hreinlega til að sinna náminu, til að sinna frekar þá bara launaðri vinnu. Það eru að verða forréttindi að hafa tök á því að stunda fullt nám án þess að þurfa að sjá sér hreinlega farborða með launaðri vinnu í mjög miklu og háu starfshlutfalli og hér erum við ekki að tala um tilfallandi vaktir á veitingahúsum eða íhlaupavinnu sem stúdentar hafa auðvitað bara mörg hver ágætlega gott af því að gera. Við erum ekki að finna að því að það sé reyndin. Ég held að flestir séu sáttir við það að eiga hlutastarf með skóla. Við erum ekki að tala um þær aðstæður. Við erum að tala um að

á samkvæmt núverandi stefnu stjórnvalda að gera það fyrst og fremst á eigin kostnað, á eigin áhættu og stefna fjárhagslegu öryggi sínu í talsverða óvissu. Það er ekki jafnrétti til náms. Námslánakerfi eða námsstyrkjakerfi sem nær ekki markmiðum sínum um jöfn tækifæri til náms

Þetta er aðeins of lítið, aðeins of seint, felur ekki í sér raunverulega viðleitni til að fjárfesta af öllu afli í íslensku hugviti með því að gera sem flestum kleift að stunda háskólanám af fullri alvöru. Um allan heim, og ég vísa hér sérstaklega til Bandaríkjanna, hafa yfirvöld lagt kapp á að vinda ofan af misskiptingu sem hefur skapast af skaðlegum námslánakerfum sem hafa boðist einstaklingum í viðkvæmri félagslegri stöðu í gegnum árin. Þetta er ekki bara spurning um félagslegt réttlæti heldur mun samfélagið í lok dags allt njóta góðs af hækkuðu menntastigi og aukinni framleiðni þjóðar sem leiðir af samkeppnishæfu háskólastigi sem á að vera öðrum þjóðum fyrirmynd. Við byrjum bara á því að skoða leiðir á borð við það að hækka mögulega styrkjahlutfallið verulega. Ég vona að umræðan í allsherjar- og menntamálanefnd geti leitt okkur nær því takmarki. Ég heiti því fyrir hönd okkar jafnaðarmanna að sýna öllum skrefum sem færa íslenska stúdenta nær því að búa við raunverulegt jafnrétti til náms stuðning minn. Ég ætla að lofa því, en ef fram heldur sem horfir þá færumst við sífellt fjær því takmarki.

þurfti að koma reynsla á það, eðli málsins samkvæmt þurfti að fá reynslu á þau lög og fá alla vega einhverja til að útskrifast úr því kerfi til að geta gefið okkur einhver einhver alvörugögn um það hvernig við þurfum að breyta því í kjölfarið og bregðast við. Það er auðvitað ekki hægt að koma hér upp í þennan stól og segja að allt of seint hafi verið brugðist við þegar fyrstu nemendurnir eru að útskrifast úr núverandi og breyttu kerfi. Við erum að gera það

Það var til skoðunar, hvort breyta ætti vaxtaviðmiðum laganna en inn í þá umræðu verðum við auðvitað að taka mið af því að ef meðaltalsviðmið vaxta eru færð yfir lengri tíma t.d., eins og við höfum séð, þá getur það orðið mjög neikvætt fyrir lánþega eftir stuttan tíma.

við höfum verið með námslánakerfi hér í áratugi. Við höfum verið með í 70 ár einhvers konar fyrirkomulag þar sem við styrkjum fólk til náms.

hv. þingmanni um að það er hlutverk Menntasjóðsins að tryggja jafnrétti til náms og þar er margt sem þarf að bæta og ég held að við

eftir næstu kosningar, sem eru í mesta lagi eftir 400 daga eða svo, að þá verði flokkur hv. þingmanns mögulega í lykilstöðu til að gera einhverjar breytingar. Mig langaði að spyrja hv. þingmann út í það hverjar væru helstu breytingarnar sem flokkur hv. þingmanns myndi berjast fyrir þegar kemur að stöðu námsmanna.

koma því til skila til hv. þingmanns, sem og annarra sem kunna að vera að hlýða á mál mitt í dag hér í sal eða heima, að Samfylkingin er ekki komin til valda.

er hjá ríkisstjórninni. En hvað myndi ég vilja sjá í áherslum Samfylkingarinnar kæmist hún til valda? Það endurspeglast svolítið hressilega í ræðu minni. Það þarf bara að vinda ofan af misskiptingu sem hefur skapast af námslánakerfi sem hefur ekki alltaf

Er Samfylkingin, flokkur hv. þingmanns, ekki með neinar fyrirframskilgreindar tillögur um hvað eigi að gera fyrir námsmenn?

Samfylkingin hugsað sér að gera þegar kemur að málefnum námsmanna? Þeir eru stór hópur í samfélaginu sem því miður hefur verið skilinn allt of mikið eftir

og því miður hafa allt of litlar breytingar verið gerðar til þess að ná fram bættri stöðu eða bara jafnri stöðu fyrir námsmenn, miðað við þær breytingar sem hafa orðið t.d. hjá launafólki í landinu.

auðvitað ekkert smá að auka kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs í námsstyrkjakerfinu, þ.e. að búa til þannig kerfi þar sem stúdentar á Íslandi búa ekki við helstu áhættuna af því að taka námslán,

Frú forseti. Það er ánægjulegt að hér sé verið að leggja fram frumvarp þar sem verið er að laga aðeins til í því sem búið var til þegar farið var frá því að vera með Lánasjóð íslenskra námsmanna yfir í Menntasjóð námsmanna. Því miður, þrátt fyrir að það hafi verið þverpólitísk samvinna í að gera þær breytingar, þá hefur tíminn leitt í ljós að ekki var lögð nógu mikil vinna í að hugsa það allt saman fram í tímann og því mikil þörf á því að gera ýmsar breytingar. Stuðningur við nemendur er fjárfesting í framtíðinni og aðgengi að námi óháð efnahag, aldri og félagslegri stöðu er forsenda framþróunar.

sem tekur saman og greinir gögn varðandi félagsmálaþætti nemenda í framhaldsnámi í Evrópu, hefur námsfólk hérlendis almennt meiri áhyggjur af fjárhagslegri stöðu sinni en nemendur annars staðar í Evrópu.

Ef ná á því markmiði stjórnvalda að fjölga háskólanemendum og gera hugvit að stærstu útflutningsgrein þjóðarinnar þá verðum við að efla stuðning við nemendur. Því þarf að draga úr þeirri óvissu sem margir stúdentar búa við til að tryggja afkomu þeirra, öryggi og frelsi til að ákvarða nám og frekara nám og starf í kjölfar náms eftir áhuga og ástríðu hvers og eins. Við í Pírötum höfum verið í miklum samskiptum við námsmenn og verið að hlusta á það hvaða hvaða hlutum þurfi að breyta til að bæta stöðu þeirra. Við lögðum fram fyrr á þessu þingi mál 13, fyrir þá sem hafa gaman af því að fletta því upp,

mál. Við eigum eftir að sjá hvort það náist að koma því núna í 1. umræðu eða hvort við sendum það með bréfpósti til allsherjar- og menntamálanefndar þannig að þau viti af því að þetta liggi frammi.

fólk þurfi að vinna með skóla. Það að vera í skóla er full vinna. Það að þurfa að vinna með skólanum kemur í rauninni niður á náminu sjálfu. Þess vegna viljum við leggja sérstaka áherslu á framfærslulánin og viðmiðið sem þar er. Stúdentar hafa ítrekað kallað eftir hærri framfærslulánum þar sem núverandi fjárhæðir hrökkva hvorki fyrir húsnæðis- né framfærslukostnaði. Grunnframfærslukostnaður námsmanns í eigin húsnæði eða á leigumarkaði er samkvæmt Menntasjóði námsmanna 149.905 kr. á mánuði. Aðeins er miðað við skólaárið. Ef heildarfjárhæð námsláns er dreift yfir almanaksárið, þar með talin námshlé, er fjárhæðin 112.430 kr. á mánuði.

Þessi staða er óásættanleg, sérstaklega þegar haft er í huga að um er að ræða lán en ekki styrk. Þess vegna viljum við leggja til að grunnframfærsla námsmanna taki mið af grunnatvinnuleysisbótum þegar um fullt nám er að ræða. Fjárhæðin geti svo skerst í samræmi við námshlutfall. Með öðrum orðum, við leggjum til að það bætist við ný grein í lögin,

Það er nefnilega þannig í fjölda námsleiða að þú ert í mjög stórum kúrsum, kúrsum sem eru kannski tíu einingar,

En það sem gerist er að þú tapar ekki öllu láninu, sem er mjög mikilvægt. Við erum einnig með tillögu um að hægt sé að færa einingar meira á milli anna.

Þarna erum við sem sagt að reyna að gera nokkrar breytingar á þessu máli.

Það er mikilvægt í þessu að við horfum á þetta kerfi sem fjárfestingu og það getur þýtt að ríkið þurfi að leggja fram pening, rétt eins og við leggjum pening í fjárfestingar í nýsköpun. Við þurfum að hætta að hugsa alltaf um þessa skilgreiningu um skaðlausa fjárfestingu. Nei, þetta er fjárfesting. Já, við gætum þurft að borga eitthvað með henni en þetta er þó þannig að stór hluti er enn þá lán sem borgað er til baka.

á það sem við höfum kallað frítekjumark eða það að gefa nemum möguleika á því að vinna með námi. Það er mikilvægt að hafa í huga að flestir nemendur vinna á sumrin.

samkvæmt þeim tölum sem gefnar eru upp á heimasíðu VR, fá þeir í dag skerðingu bara fyrir að vinna fulla vinnu að sumri til í þessa þrjá mánuði.

yfir veturinn mega þau einungis vinna sem samsvarar einum mánuði, dreift yfir alla níu mánuðina sem eftir eru. Það sem er í rauninni verið að segja er að þau geta unnið fyrir 550.000 kr.

þ.e. að losa þá sem eru í ábyrgð undan ábyrgðinni og gera þeim kleift að fá lán sem ekki hafa neina ábyrgðarmenn til taks. Þetta er gott. Ekki alls fyrir löngu þá var frítekjumarkið hækkaði um 35%, þeirra sem eru að taka lán. Mér dettur í hug

Það er þess vegna sem mér dettur hann í hug núna. Það er skárra en ekkert að hækka frítekjumarkið um 35%. En eitt sjónarmið er að það ættu allir að vinna með námi vegna þess að vinnan er nánast nám. Ég fór í háskóla og ég vann allan tímann með námi. Ég fékk ekki góðar einkunnir, ég rétt skreið.

En ég held að mér hafi vegnað vel í minni atvinnugrein, þótt ég hafi fengið svona, má segja, lélega einkunn. Ég hvet

sem eru að fá lán og frítekjumarkið kemur þar inn í, að veita þurfi hærri lán fyrir vikið og þetta snýst alltaf um hvaða peningar eru til staðar.

að ég legg til að hæstv. ráðherra, af því að ég veit að þetta er nánast geðþóttaákvörðun ráðherrans, veiti námsmönnum ótakmarkaða heimild til að vinna með námi. Ég endurtek enn og aftur: Það er svo dýrmætt fyrir fólk sem getur unnið í því fagi sem það er að læra. Ég persónulega var að vinna á hótelum og veitingahúsum af því að ég var að læra hótel- og veitingarekstur

Það hefur nýst mér rosalega vel í mínu starfi sem ég hef stundað undanfarin 40 ár, 43 ár meira að segja ef allt er tekið til. Enn og aftur segi ég: Leyfið námsmönnum að vinna ótakmarkað með sínu námi.

benda á kosti þess að stunda vinnu meðfram námi og sannarlega er það eitthvað sem getur hentað mörgum. Þess vegna held ég að það sé eitthvað sem þurfi að skoða, að víkka út möguleika fólks til að afla sér tekna utan námslána á meðan það er í námi. En ég velti því fyrir mér hvort við þurfum ekki að draga báðar hliðarnar inn vegna þess að það hentar ekki öllum að vinna með námi. Það er ekki öllum gefið að geta sætt sig við að fá lélegar einkunnir vegna þess að þau þurfa að vinna langar vaktir til hliðar við skóla. Að leyfa fólki að vinna er eitt og ég er sammála því markmiði, en við þurfum líka að leyfa fólki að vinna ekki ef það vill gefa sig allt í námið vegna þess að nám er líka vinna.

tekjur á vinnumarkaði og loka ekki fyrir það að fólk geti lifað af opinberu stuðningskerfi þannig að það geti gefið sig allt í námið. Að hluta til er sú háa hlutfallstala fólks sem stundar vinnu með námi afleiðing þess að það getur ekki framfleytt sér á námslánum. Það eru ekkert allir námsmenn sem vinna bara af því að þau langar það heldur vegna þess að þau verða að gera það. Það er ekkert annað í boði, þau eiga ekki stuðningsnet heima fyrir, námslánin hrökkva ekki fyrir kostnaði við lífið. Þar með eru þau að

forseti. Takk fyrir andsvarið. Ég er alveg sammála síðasta ræðumanni.

verði aukin. Ég sé enga aðra lausn á því.

Markmið laga um Menntasjóð námsmanna er að tryggja námsmönnum jöfn tækifæri til náms með því að veita fjárhagslega aðstoð í formi námslána og styrkja. Þrátt fyrir þetta góða markmið er framfærslan allt allt of lág og mun færri námsmenn nýta sér námsstyrki en áætlanir gerðu ráð fyrir samkvæmt skýrslu sem háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti gaf út í lok síðasta árs. Eitthvað er því að þessu námslánakerfi þegar nemendur sjálfir sjá sér ekki hag í að nýta kerfið sem á að styðja þá í háskólanáminu. Þær mikilvægu en þó minni háttar breytingar sem ráðherra leggur til hér í dag breyta ekki þeirri einföldu og mikilvægu staðreynd að framfærsla stúdenta á Íslandi er allt of lág. Svo er það líka þannig að of margir námsmenn neyðast til að stunda mikla vinnu með námi sínu. Atvinnuþátttaka hefur eðlilega áhrif á námsframvindu enda er háskólanám full vinna í sjálfu sér. Á Íslandi vinna fleiri stúdentar með námi en í flestum öðrum Evrópulöndum. Þetta fyrirkomulag er fráhrindandi og skilar sér í lægra menntunarstigi og minni afköstum. Eitt helsta markmiðið með lögum um Menntasjóð námsmanna var að stúdentar myndu skila sér fyrr úr námi og inn á vinnumarkaðinn. Námsframvinda mun þó ekki batna og stúdentar munu ekki skila sér fyrr út í atvinnulífið, með tilheyrandi jákvæðum efnahagslegum afleiðingum, nema þeim sé gert kleift að stunda námið af alúð og einbeitingu í stað þess að þurfa að vera stöðugt í vinnunni til að ná endum saman. Ef við hugsum aðeins um þetta þá er þetta galið. Þetta er glórulaust. En ef við tölum aðeins um þær breytingar sem lagðar eru til hér í dag þá er verið að rýmka skilyrði fyrir námsstyrki og það er verið að leggja ábyrgðarmannakerfið af. Þetta eru góðar breytingar. Þegar kemur að rýmri skilyrðum fyrir námsstyrk er sú tillaga í raun bara fín. Það er mikilvægt að nemendur hafi ráðrúm til að skipta um skoðun og að sú ákvörðun bitni ekki á möguleikum þeirra til að nýta sér námsstyrkjakerfið. Námsstyrkjakerfið er reyndar gallað í grunninn og krafan um námsframvindu augljóslega allt of mikil því eins og ég sagði hér áðan þá nýta mun færri námsmenn námsstyrkjakerfið en vonir stóðu til.

Það að ábyrgðarmannakerfið sé algerlega lagt af kemur samt ákveðnum hópi í erfiða stöðu eða virðist gera það. Ég hefði viljað varpa fram hér spurningu til dómsmálaráðherra

eða ef sjóðurinn hefur þurft að afskrifa lán gagnvart viðkomandi.“ Þá er ómögulegt að veita einstaklingi lán sem er í gjaldþrotameðferð.

Í ljósi þess að tilgangur Menntasjóðs námsmanna er að gera öllum kleift að stunda háskólanám óháð fjárhagslegri stöðu væri eðlilegt að falla frá þessari ríku kröfu um að fjárhagsstaða viðkomandi þurfi að vera traust þegar námslán er tekið ef við erum að fella niður ef við erum að fella niður ábyrgðarmannakerfið, sem ég tek fram að ég er algerlega sammála að eigi að gera. Forseti. Eins og ég sagði áðan eru þessar breytingar af hinu góða en þessi litlu viðbrögð eru í engu samræmi við alvarleika málsins,

forseti, að nemendur hafi svigrúm og getu til að sækja í það nám sem þeir brenna fyrir. En til þess þurfum við að auka hlutfall styrkja í kerfinu jafnt og þétt og draga úr því að fólk sitji uppi með lán sem borga þarf af í áratugi. Það þarf líka að hækka þessar upphæðir þannig að það sé hægt að lifa á þessum styrkjum og lánum. Einhver skynsamlegasta fjárfesting sem stjórnvöld geta ráðist í er að stytta skuldahalann sem stúdentar taka með sér út í lífið að námi loknu. Það eykur líkurnar á góðum námsárangri, tryggir raunverulegt frelsi þegar kemur að ákvarðanatöku um ýmislegt sem tekur við í lífinu þegar þú klárar nám, eins og hvaða starfi þú ætlar að taka, að þú sért ekki með skuldahala á bakinu sem hefur áhrif á það hvers konar vinnu þú velur þegar þú kemur úr námi þannig að þú sért einungis að horfa til þess hver launatékkinn er, þú hafir meira frelsi og svigrúm til að velja þér vinnu út frá þinni ástríðu og prófa þig áfram og gera mistök án þess að það kosti of mikið. Þetta eykur möguleika ungs fólks til að fóta sig í samfélaginu. Það er alvörufjárfesting í fólki og í framtíðinni. Það er skynsamleg fjárfesting. Við þurfum nefnilega að gera stúdentum kleift að koma undir sig fótunum. Þetta viðhorf að stúdentar þurfi að þjást með námi, að stúdentar þurfi að vinna fullt starf á sumrin þannig að þeir geti sloppið með að vinna bara smávegis með fullu námi á veturna, er ótrúlega skammsýnt viðhorf. Stúdentar þurfa að hafa svigrúm til þess að geta einbeitt sér að náminu og tekið þátt í háskólasamfélaginu. Háskólanám er nefnilega ekki bara bókalestur og verkefnaskil. Það er samfélag sem á sér fáa líka. Það að verja tíma með fólki með mismunandi áhugasvið úr mismunandi deildum háskólanna, kasta á milli sín hugmyndum — þetta er allt saman ávísun á frjóa hugsun og nýsköpun sem mörg af stærstu fyrirtækjum landsins hafa sprottið upp úr. Það eru því ekki bara stúdentar sem fara á mis við margt ef þeir geta ekki tekið þátt í háskólasamfélaginu, það erum við öll, það er samfélagið allt. En ekki bara það En ekki bara það því stúdentar eins og aðrir þrífast best ef þeir hafa tíma til að sinna sjálfum sér, áhugamálum sínum og vinum. Stúdentar eiga nefnilega líka að geta átt frítíma af því að nám er vinna eins og hefur komið hér fram. Nám er vinna. Það er fullt starf að vera í fullu námi. Auðvitað þurfa stúdentar frítíma eftir vinnudaginn sinn og um helgar, bara nákvæmlega eins og annað vinnandi fólk á vinnumarkaði þarf á að halda, annars erum við að keyra upp streitustig, við erum að sliga fólk. Við erum í raun og veru að veikja getu fólks til að geta stundað það mikilvæga nám sem það á að hafa fulla orku til að stunda. Ef stúdentar þurfa ekki að vega og meta allar ákvarðanir sem þeir taka í tengslum við nám út frá efnahagslegum framtíðarhorfum er aldrei að vita nema aðsókn myndi aukast í fleiri námsgreinar, að innflytjendur myndu í meira mæli sækja í framhaldsnám, að fólk myndi raunverulega sjá fyrir sér framtíð þar sem það starfar við það sem það brennur fyrir, að fólk stofni fjölskyldu þegar því hentar og lifi hreinlega hamingjusamara lífi með aðeins minni áhyggjum. Fylgifiskur þess væri eflaust öflugri háskólar með stúdentum sem eru líklegri til að skara fram úr á sínu sviði og njóta námsáranna. Það skiptir ótrúlega miklu máli, þegar við erum að taka ákvarðanir og erum að setja lög og ramma í kringum svona mikilvæg stuðningstæki, að við séum að hugsa um keðjuverkandi áhrif inn í framtíðina og við séum ekki bara að horfa á það hvað þetta kostar núna því það er ekki hægt. Við getum ekki raunverulega sagt að við ætlum að fjárfesta í einhverju, við ætlum að fjárfesta í nemendum, nema við séum tilbúin til þess að setja fjármagn í að gera Það er ekki hægt að reyna að búa til ramma í kringum námslánasjóð með það að markmiði að sjóðurinn sé einhvern veginn sjálfbær og muni borga sig sjálfur því að sú hugmyndafræði mun alltaf bitna á nemendunum, á stúdentunum sem þurfa að nota þetta. Fjárfesting er fjárfesting og þegar við fjárfestum þá trúum við því að það komi til baka og ábatinn verði fyrir samfélagið allt. Píratar hafa lagt til breytingar á ýmsum lögum til að bæta stöðu námsmanna. Þær breytingar snúa að námslánum, lágmarksnámsframvindu, fæðingarstyrk og atvinnuleysistryggingum. Það snýst um að fjárfesta í stúdentum, vitandi að við fáum það margfalt til baka. Það er alveg ljóst að meginmarkmiði Menntasjóðs námsmanna hefur ekki verið náð.

að upplýsingarnar kæmu upp á yfirborðið um hvernig þessar nýju lagabreytingar hafa virkað og hvaða áhrif þær hafa haft á líf stúdenta og á menntakerfið. Það skiptir máli að það sé gert. En það skiptir líka máli að þegar það er svona augljóst að lögin voru feill, að breytingarnar feiluðu og náðu ekki markmiðum sínum þá á auðvitað ráðherra að bregðast strax við því. Það er það sem vantar hér því að viðbrögðin núna

Auðvitað þarf að bregðast strax við. Það þarf að grípa nemendur og það þarf að gera nauðsynlegar breytingar á Menntasjóði námsmanna sem skila raunverulegum árangri. Það kostar pening. Það gerir það. Að ná árangri í þessum málaflokki mun kosta pening. En það er varla til skynsamlegri fjárfesting en stuðningur við námsfólk vegna þess að hún er svo gríðarlega arðbær,

Virðulegi forseti. Ég fagna þessum breytingum og tel að öll skref sem við stígum til að rétta kúrsinn fyrir námsmenn séu af hinu góða.

Því er mikilvægt að við séum alltaf að meta stöðuna, endurskoða og bæta stöðu námsmanna í hvívetna. Í nýrri skýrslu um Menntasjóð námsmanna kemur fram að heildarlög um sjóðinn, sem sett voru árið 2020, hafi falið í sér umtalsverðar breytingar á námslánakerfinu. Sumar þeirra hafa verið af hinu góða fyrir námsmenn en nauðsynlegt er að breyta lögunum til að markmiðsákvæði um jöfn tækifæri til náms náist. Ungt fólk er ekki að nýta sér sjóðinn í þeim mæli sem æskilegt væri og nú er staðan sú að margir telja betra að vinna með námi en að stóla á Menntasjóð námsmanna. Það er auðvitað bagalegt. Ég hef af þessu áhyggjur við þessar breytingar sem stefnt er að með frumvarpinu. Úrbæturnar eru af hinu góða en það er mikilvægt að halda því á lofti að að tryggja verður með öllum ráðum að lánþegar í félagslega viðkvæmri stöðu verði ekki útilokaðir frá námi með takmörkuðu aðgengi að Menntasjóði námsmanna. Það er mikilvægt að öll sitji við sama borð og að fólk hafi raunhæfa möguleika á að nýta sér námsstyrkina. Ég tek að þessu leyti heils hugar undir með hv. þm. Halldóru Halldóru Mogensen, sem var í pontu á undan mér, varðandi stöðu fólks sem hefur verið í skuldavanda, hefur lent í einhvers konar fjárhagslegum vandræðum. Við verðum einhvern veginn að gera kerfið okkar þannig — eins og kom fram í máli hv. þingmanns þá erum við ekki bara að fjárfesta í þessum einstaklingum heldur er það svo dýrmæt fjárfesting fyrir allt samfélagið að fólk geti leitað sér menntunar,

og ég mun leggja á það áherslu að við hugum að jafnræði, við hugum að því að allir einstaklingar sem sækja nám hafi hafi til þess sömu forsendur. Að lokum, ég ætla nú bara að hafa þetta stutt, langar mig líka að koma inn á það að íslenskt samfélag hefur breyst gríðarlega mikið á undanförnum áratugum. Ég er nú komin á miðjan aldur og það þótti ekkert óeðlilegt þegar ég var í menntaskóla t.d. að allir ynnu með námi. Staðan er allt öðruvísi í dag. Það eru mjög einkennileg skilaboð til unga fólksins okkar þegar það kemur í háskóla

Við eigum auðvitað að búa við þannig námsstyrkjakerfi að það sé eftirsóknarvert, að það sé gert til þess að styðja við nema á þann hátt að þeir geti einbeitt sér að náminu. Og þegar fólk er komið í háskóla er það nú gjarnan að stíga sín fyrstu skref á húsnæðismarkaði, er að eignast maka og börn og það er allur gangur á þessu og það að þurfa að vera í fullu námi og fullri vinnu til að framfleyta sér og fjölskyldu sinni bitnar auðvitað á fjölskyldunni líka og kemur fólki kannski á þann stað að þegar það kemur út á vinnumarkað að loknu námi þá er það örmagna. Það er ekki gott

gott og gagnlegt í þeim breytingum sem hér eru undir og hafa verið gerðar á undanförnum árum. En við megum aldrei sofna á verðinum eða halda að nú sé komin einhver lokalausn í málinu af því að bæði

Erlendis er menntabrautin svo stíft skilgreind, þetta er nánast bara eins og færiband. Þú klárar framhaldsskóla 18 ára og þá ferðu beint í háskóla og klárar hann og svo er fólk kannski komið með doktorsgráðu 26 Við höfum átt því láni að fagna að vera með kerfi sem leyfir einstæðum foreldrum að fara í nám, jafnvel á miðjum aldri, söðla um, söðla um, vera félagslega hreyfanleg, geta beitt menntakerfinu sem hreyfiafli til þess að styrkja sig og bæta samfélagið í leiðinni. Ég nefni þetta bara vegna þess að mér fannst þessi þáttur veikjast dálítið þegar við samþykktum lög um Menntasjóð námsmanna. Ég heyri á hv. þingmanni að hún mun hún mun tala fyrir því að þessir þættir verði styrktir í þeirri stærri endurskoðun sem er fram undan. En mig langar að spyrja um það, vegna þess að hv. þingmaður er nú í stjórnarflokki og getur kannski kíkt aðeins betur í kristalskúluna en við hin, nú boðar ráðherra stærra frumvarp um Menntasjóðinn, kannski undir lok þessa árs. Í ljósi þess að ef við verðum ekki þegar farin í gegnum kosningar þá er það kosningavetur

Hversu vongóð eigum við að vera um að stjórnarflokkarnir nái saman um almennilegar úrbætur og geti komið með þær til þingsins svo við getum komið þeim í gegn?

göngu mína til æðri menntunar sem hófst frekar seint á lífsleiðinni. Ég held að það sé ekki gagnlegt fyrir okkur að

endurbótum. Ég hef þá trú, og ég sé það endurspeglast í þessum sal, einmitt í þessu máli í dag, að fólk úr ólíkum flokkum, í stjórn og stjórnarandstöðu, sé sammála um að það þurfi að gera betur. Það þarf að ganga lengra til að styðja við námsmenn og þeirra stöðu. Ég ætla nú bara í minni bjartsýni — hvort sem það næst auðvitað taka svona mál langan tíma, annað væri óeðlilegt af því það er líka flókið að breyta kerfum sem fólk er statt inni í. Það ætti ekki að vera gert að illa ígrunduðu máli. Og það verða kosningar eða ekki kosningar og hver situr hvar eftir kosningar, hvenær sem þær verða, þá vil ég trúa því að við höldum áfram á þeirri vegferð að vinna að betri stöðu námsmanna

Frú forseti. Ég ætla að vona að hv. þingmaður hafi ekki skilið mig svo að ég væri að leggja til að ráðherra ætti ekki að stefna að endurbótum á kerfinu bara vegna þess að það séu kosningar á næsta ári, öðru nær. Ég er mjög spenntur fyrir því að fá fram frumvörp um úrbætur á þessu kerfi sem fyrst og vona að

Ég hefði viljað sjá stærra endurskoðunarfrumvarp í byrjun þessa vetrar vegna þess að við vitum, alveg óháð því hvernig pólitískir vindar blása og óháð því hvað gerist með kosningar, að veturinn fyrir kosningar, sem næsti vetur verður óhjákvæmilega

hvort það sé eining innan stjórnarflokkanna um að setja þessar breytingar, ekki þetta frumvarp heldur þær breytingar sem ráðherra kann að koma með undir lok þessa árs,

eins og sagt hefur verið. Ég á enga kristalskúlu og get ekki lesið skýrt í það nákvæmlega hvað framtíðin ber í skauti sér. ég veit að það er vilji í þessu góða ríkisstjórnarsamstarfi til þess að halda áfram á góðri vegferð í málefnum námsmanna.